Først vil jeg si at jeg er stolt av at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har lagt fram en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, noe som er et svært viktig tema i dag – og kommer til å være det i lang tid framover. Stortingsmeldingen vil danne grunnlaget for arbeidet som gjøres de neste årene med å bekjempe denne formen for kriminalitet, som kan være samfunnsskadelig og nedbrytende. Samarbeid er nøkkelen til å lykkes når vi skal bekjempe økonomisk kriminalitet. Derfor har meldingen fått navnet Felles verdier – felles ansvar. Et effektivt vern mot økonomisk kriminalitet forutsetter at vi anser forebygging og bekjempelse som et felles samfunnsansvar. Både kontrolletater, næringsliv, sivilt samfunn, media og privatpersoner har viktige roller. Stortingsmeldingen inneholder tiltak for å oppnå et tettere samarbeid mellom myndighetene og privat sektor på feltet, vi vil se nærmere på muligheten for å utveksle mer informasjon mellom det offentlige og det private. Vi må også utnytte de mulighetene som ligger i teknologi, f.eks. for å kunne utnytte finansiell etterretning mer effektivt. effektivt. Meldingen har også en viktig side til organisert kriminalitet. Mange er blitt rystet av det man kan se i dokumentaren «Den sorte svane», som er fra Danmark, men som er laget i samarbeid med NRK.

Vi ser at en sterkere innsats mot de kriminelle gruppene, og ikke minst en forbedring i arbeidet med å frata dem kriminelt utbytte, er absolutt nødvendig. nødvendig. Bevilgningen vi har lagt fram i revidert nasjonalbudsjett legger også opp til en solid styrking av politiet – og en gjengpakke – der vi trapper opp kampen mot at de kriminelle nettverkene skal få økt fotfeste i Norge. Arbeidet med å lage nye regler om sivilrettslig inndragning, altså inndragning utenfor straffesak og med lavere beviskrav, er også godt i gang. Etter planen skal vi sende det på høring i løpet av året. Det er et svært viktig tiltak, for vi må slå kloa i mer av det kriminelle utbyttet, enten det er penger eller verdisaker, slik at det ikke skal lønne seg å drive med kriminalitet. kriminalitet. I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at den også vil legge til rette for mer langsiktig og helhetlig styring av politiet. Et viktig prosjekt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er å få bedre kontroll med økonomistyringen i politiet og å sørge at budsjettmidlene som bevilges fra Stortinget, kommer ut der de er ment. Det har vært en utfordring over mange år at politiets ressurser er knappe, det er en ekstra viktig utfordring å ta tak i nå som politiet treffes av veldig mange store samfunnsutfordringer samtidig. Forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet er en prioritert oppgave for regjeringen.

(FrP) [15:09:28]: Statsråden sa innleiingsvis at samarbeid er nøkkelen. Eg veit ikkje om statsråden høyrde mitt innlegg, men eg sa at bankane gjerne ønskjer å samarbeida meir med norsk politi for å kjempa mot denne typen kriminalitet, og dei kan melda om at dei har eit tettare samarbeid med politiet i Sverige, f.eks., både på utveksling av informasjon og samarbeid elles. Mitt spørsmål er då: Kva tankar gjer statsråden seg om dei signala frå bankane, og vil ho leggja til rette for at òg norske bankar skal kunna samarbeida med norsk politi, like godt som dei samarbeider med svensk politi? Jeg tror absolutt at det er både behov for og rom for å styrke det samarbeidet enda mer. Jeg har også selv vært i flere møter med si at jeg setter pris på at de er såpass på i disse spørsmålene, for vi er også helt avhengig av næringen selv for å lykkes med både å avdekke og å bekjempe denne kriminaliteten. er det viktig å samarbeide med Finansdepartementet, som har et ansvar her, og det er også viktig for oss å styrke de delene av justissektoren som skal samarbeide, f.eks. Økokrim eller andre, at vi legger til rette for at det er både kapasitet og mulighet til å gjøre det. Det er positivt. Når det gjelder konkret det å se på hva man gjør i andre land: Vi har et godt samarbeid også med andre land, og det er også spilt inn til Justisdepartementet for å se nærmere på om

då dristar eg meg til å stilla eit anna spørsmål òg. Ein samla komité anerkjenner behov for meir langtidsplanlegging i politisektoren, noko som dei tillitsvalde har jobba fram, og som eg er veldig glad for at Stortinget i morgon vil vedta å gjera ei bestilling på.

for å få til ein litt større debatt? Me såg jo kor mange representantar som heldt innlegg i saka om langtidsplanen for forsvaret, mens me registrerer at det berre er justiskomiteen som no held innlegg om dette feltet. Korleis legg ein opp til at ein kan få ein breiare debatt i framtida, med eit litt lengre perspektiv? [15:11:52]: Jeg setter pris på engasjementet fra en samlet komité om en mer langsiktig styring av politiet. Det er noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet i da vi la fram revidert nasjonalbudsjett 15. mai, og der har vi også sagt at vi i første omgang vil komme tilbake i statsbudsjettproposisjonen for 2025 med en nærmere beskrivelse av det. Det er særlig viktig. Vi har jobbet med med langsiktigheten og økonomistyringen i politiet over tid. Vi har gjennomført en områdegjennomgang som tar for seg hvordan styringen av politiet har vært siden 2019. Der pekes det på flere grep som vi bør se nærmere på for å ha bedre oversikt over hvordan ressursene som bevilges fra Stortinget, etter forslag fra regjeringen, brukes i politiet, sånn at vi kan få mest mulig effekt og mer langsiktighet ut av hvordan vi styrer politiet. Takk for en god stortingsmelding og en veldig fin runde i Stortinget rundt dette. Det er jo flertall for bl.a. en langtidsplan, og for ca. et halvt år siden sto vi her og diskuterte langtidsplanen.

i styringen av politiet. Det er også, som nevnt, varslet av regjeringen senest i revidert nasjonalbudsjett 15. mai. Vi har også gjennomført en områdegjennomgang for nettopp å gå inn i hvordan politiet styres, og om det er ting vi kan gjøre for å få bedre forutsigbarhet, mer langsiktighet og bedre utnyttelse av ressursene – i tillegg til de debattene vi selvfølgelig har om hvor mye ressurser politiet skal ha. Det er viktig for meg at flerårig plan faktisk svarer på de utfordringene politiet står i, og det er et større stykke arbeid som må gjøres. Vi følger nå opp områdegjennomgangen. Vi tar med oss innspillene fra Stortinget, og vi kommer tilbake i budsjettproposisjonen for 2025 med nærmere omtale av det. (H) [15:14:32]: Jeg tror alle ser fram til det. Jeg håper også at man tar med seg partene, som det heter, som jo har en stor del av æren for at vi faktisk har kommet så langt i denne saken,

Jeg har sett litt på dette, og noe av det som står, er at man har litt for mye detaljstyring av politiet. Jeg lurer på hvordan det samsvarer med de store endringene i politiet de siste to årene, nemlig opprettelse av nye passkontorer og nye politikontorer rundt om i landet uten at politiet er spesielt fornøyd med at det skjer. Er ikke det en form for detaljstyring som denne områdegjennomgangen peker på er feil, og at politiet må få lov til å styre mer selv hvordan de bruker ressursene de har fått bevilget? Statsråd

tusen innbyggere. Det er noe Høyre utfordret meg på senest i forrige uke, om jeg vil slå fast på nytt at vi skal ha det, samtidig som jeg akkurat har mottatt en områdegjennomgang som oppfordrer til ikke å ha den typen mål.

I denne innstillingen er det forslag om forhåndsdeklarering ved utførsel av store kontantsummer. Vi har også et forslag som går på å forby tusenlappen, inspirert av Økokrim, som regjeringspartiene stemmer imot. Nå er vel det med deklarering omtalt i meldingen, men er statsråden med på at dette med utførsel av kontanter og bruk av tusenlapper, som noen omtaler som de kriminelles valuta,

[15:17:30]: Det er ingen tvil om at kontanter er noe som både brukes og kan utnyttes av kriminelle. Det er bl.a. grunnen til at vi da vi styrket forbrukernes rett til å betale med kontanter – kontanter er viktig i beredskap og som betalingsmiddel i samfunnet, og mange kan ikke bruke digitale løsninger – satte en verdigrense for uttak og annet for å begrense muligheten for å omsette kontanter illegalt eller bruke dem til hvitvasking. Dette med utførsel er en utfordring, som jeg vet at også finanssektoren er oppmerksom på,

som gjør denne stortingsmeldingen betydelig bedre. Den blir mer konkret, den blir mer forpliktende, og den målretter bedre innsatsen mot økonomisk kriminalitet.

utvide denne flertallsfesten kommer SV også til å stille seg bak forslag nr. 1, om forhåndsdeklarasjon. Dette er et forslag som Økokrim har anbefalt, og som vil gjøre det lettere å få kontroll over kontantflyten inn og ut av landet. Så vil jeg igjen gratulere spesielt de fagorganiserte og tillitsvalgte i politiet og deres organisasjoner for å ha fått gjennomslag for et viktig krav, som er politirolleutvalg og en langtidsplan for politiet. Som flere har sagt på denne talerstolen: Hvis vi sammenligner justisdebattene med den debatten som var om langtidsplanen for Forsvaret, er det klart at engasjementet for justispolitikken i Stortinget og i samfunnet ikke tilsvarer hvor viktig dette området er. Jeg håper dette er forslag som kan bidra til at vi diskuterer det mer. Vi kommer til å være uenig i de sakene, men det kommer til å være bra å få en større demokratisk interesse med tanke på hvordan vi utvikler politiet i Norge for å løse de utfordringene vi står i. i. Det å ha en lengre horisont når det gjelder hvordan politiet skal møte de utfordringene, blir veldig bra. Da er det gledelig at vi får til en flertallsfest i Stortinget.

for saka): Eg vil takka komiteen for samarbeidet om ei veldig viktig sak. Det er gode grunnar til å utvikla ein nasjonal sikkerheitsstrategi, og det er allereie anbefalt av to ulike kommisjonar. Dei kommisjonane gjev samtidig ein del andre anbefalingar, inkludert endringar av strukturell og strategisk art, og det kan vera viktig å sjå heilskapen i dette.

av beredskapsevna vår, som på ulike måtar åtvarar mot overlappande ansvar og ansvarspulverisering. Klare linjer vert ikkje mindre viktige framover, særleg ikkje i ei tid som har eit ganske komplekst trusselbilde, som no. I første omgang bør difor ein sånn sikkerheitsstrategi verta vurdert i arbeidet med stortingsmeldinga om totalberedskap, som Justisdepartementet jobbar med no. Dette er ei melding som òg vil verta gjenstand for offentleg demokratisk debatt, som forslagsstillarane er opptekne av. Når det gjeld sjølve dokumentet, som ein nasjonal sikkerheitsstrategi vil kunna vera, er det ikkje sikkert at alle sider ved ein sånn strategi er eigna for offentleg debatt. Naturleg nok vil ein sånn strategi kunna innehalda graderte opplysningar som ikkje bør verta breitt spreidde, men som må inngå i avgjerdsgrunnlaget og vurderingane. Det er noko av bakteppet for at Arbeidarpartiet og Senterpartiet meiner det er vanskeleg å støtta forslagsstillarane si formulering i tilrådinga til innstillinga.

det nok ikke en type sak som er egnet for full debatt i åpent lende. Der er det mye som nok bør gjøres på en annen måte enn i form av en stortingsmelding og en åpen debatt. Derfor har jeg fremmet et alternativt forslag. Vi kommer ikke til å stemme for tilrådingen; vi stemmer for forslaget jeg har utformet, som går på at vi vil ha en nasjonal sikkerhetsstrategi

mange partier er opptatt av nasjonal sikkerhet. Det er en veldig god tone i Stortinget nå rundt alt som har med rikets sikkerhet å gjøre. Selvfølgelig er det politiske forskjeller, men det var nesten rørende å se langtidsplanen bli klubbet gjennom i en votering med fjorten romertallsvedtak. Det forteller jo om at alvoret har sunket inn, noe også denne debatten om en nasjonal sikkerhetsstrategi gjør. Jeg og Høyre har store forventninger til samfunnssikkerhetsmeldingen. Vi ser frem til at den kommer, og jeg håper statsråden i sitt innlegg kanskje kan komme inn på når vi kan vente den. Det er en sak vi kommer til å bruke mye energi og krefter på. Vi vil være konstruktive og sørge for at vi får en god

(V) [15:26:02]: Norge står overfor et komplekst trusselbilde hjemme, samtidig som de globale maktforholdene forskyves i resten av verden. En sikkerhetsstrategi handler om å ruste Norge for nye og mer usikre tider gjennom å vurdere truslene vi står overfor, og forberede oss på å håndtere dem. en større grad av usikkerhet er det også uunngåelig at uventede ting vil skje, men dette handler om å være forberedt på å reagere på det ved å gjøre institusjon og infrastruktur så robuste som mulig.

forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen – sammen med flere ekspertrapporter – har pekt på flere svakheter rundt hvordan man i Norge evner å håndtere sammensatte trusler, herunder manglende koordinering, styring og ledelse i tilfelle krise, at det er behov for å styrke vår evne til nasjonal sikkerhet. Både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen har anbefalt at det bør utarbeides en nasjonal sikkerhetsstrategi som identifiserer hva som er norske langsiktige nasjonale sikkerhetsinteresser i et globalt bilde som er fundamentalt endret. Venstre mener det er imperativt med klarhet og tydelighet omkring hvordan Norge skal håndtere sektoroverskridende trusler mot nasjonal sikkerhet. Flere land har fått på plass en sånn nasjonal sikkerhetsstrategi, som USA, Storbritannia og Tyskland. For Venstre er det veldig viktig med en debatt og demokratisk forankring i Stortinget omkring spørsmål knyttet til nasjonal sikkerhet. poeng at strategien legges fram for Stortinget. Vi mener også at det er flere måter å håndtere det faktum på at deler av informasjonen vil måtte være gradert, slik vi f.eks. ser ved håndteringen av langtidsplanen for Forsvaret i Stortinget.

Etterretningstjenesten i sin åpne trusselvurdering Fokus 2024 slått fast at Norge står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn på flere tiår. Men selv om situasjonen er dramatisk og alvorlig, kan den historiske langtidsplanen for Forsvaret, som ble debattert og vedtatt tidligere i dag, vise at Stortinget klarer å samle seg for å møte det trusselbildet. det trusselbildet. Når man skal behandle et nytt trusselbilde, er det viktig at man ikke behandler det stykkevis og delt, men har en helhetlig, overordnet nasjonal strategi for å møte både totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen argumenterer for at det bør etableres en nasjonal strategi for sikkerhetsarbeidet. Det er et klart behov for å se Norges samlede beredskap i sammenheng i møte med de nye truslene. Det opprinnelige forslaget handler om at dette også skal legges fram for Stortinget. Det mener vi i SV er positivt, for det vil bidra til en tydeligere involvering av Stortinget i prosessen. Prosessen er viktig for å sikre den demokratiske legitimiteten, men også for å ha en felles situasjonsforståelse, at man er enige om verktøyene og kan diskutere dem. Så kan man også ha saklig uenighet, men da må det inn i Stortinget for å kunne debattere det.

Det er igjen en tydelig beskjed fra Stortinget om at man tar trusselbildet på alvor og ønsker en nasjonal sikkerhetsstrategi, og det er positivt.

inn i regjering høsten 2021, var å oppnevne en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Det var fordi vi mente det var viktig å vurdere Norges samlede beredskap, og begge kommisjonenes rapporter viser hvor

både sivil og militær side. Begge kommisjonene argumenterer tydelig for behovet for en nasjonal sikkerhetsstrategi. En slik strategi skal, ifølge kommisjonene, være et overordnet dokument for å planlegge en helhetlig innsats knyttet til nasjonal sikkerhet og beredskap mot ulike former for påkjenninger. I tillegg mener kommisjonene at en slik strategi skal identifisere hva som er Norges langsiktige nasjonale sikkerhetsinteresser, og er noe som vil kunne styrke regjeringens evne til å arbeide helhetlig og langsiktig med politikkutvikling på tvers av sektorer. Regjeringen vurderer rapportenes forslag som en del av vårt helhetlige arbeid med å utvikle politikk og satse på trygghet, sikkerhet og beredskap. Dette treffer regjeringen samlet, og det er viktig at vi ser sentrale forhold, både nasjonalt og internasjonalt, i en helhet. vi begynte arbeidet med forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen, er Norges sikkerhetspolitiske omgivelser varig endret. Regjeringen mener det er helt avgjørende i tiden vi er inne i, å prioritere ressurser til forsvar, sikkerhet, politi og beredskap, beredskap, både militært og sivilt. Spenningen og rivaliseringen mellom stormaktene er økende og vedvarende, og vi må forholde oss til et mer sammensatt trusselbilde. Derfor vurderer regjeringen forslagene som ble lagt fram i NOU-ene, grundig, også spørsmålet om en nasjonal sikkerhetsstrategi. Vi må vurdere helhetlig hvordan man bl.a. ser det i sammenheng med andre strategiske dokumenter, som langtidsplaner for forsvarssektoren og stortingsmeldinger knyttet til arbeidet med samfunnssikkerhet og nasjonal sikkerhet. Erfaringer og lærdommer fra hvordan andre land har innrettet sine strategier, vil også være sentralt. sentralt. For regjeringen har det vært avgjørende å legge opp til et taktskifte for både sivil og militær beredskap. Det har kommet til uttrykk bl.a. gjennom budsjettene, ulike lovforslag, langtidsplanen for forsvarssektoren og arbeidet med totalberedskapsmeldingen, som vi skal legge fram.

bes fremme forslag som innebærer krav til at sosiale medier som TikTok kun kan eies av ikke-kinesiske selskaper som tilfredsstiller nasjonale sikkerhetshensyn, for å kunne operere i Norge. Bekymringene som forslagsstillerne trekker fram, er bl.a. at kinesiske lover tillater myndighetene underhånden å kreve data fra kinesiske selskaper og borgere til etterretningsformål, at kinesiske myndigheter vil kunne kontrollere TikToks algoritmer, at de skal bruke selskapets innholdsanbefalinger til å påvirke, splitte og desorientere opinionen, og ikke minst at barn og unge ikke blir beskyttet mot skadelig innhold. I svarbrevet viser statsråden til flere av de samme problematiske sidene ved applikasjonen som forslagsstillerne gjør, og at regjeringen oppfordrer til bevissthet rundt bruk og å sørge for at tjenestene er så trygge som mulig og følger norske lover og regler. Det påpekes også at det ikke er ønskelig med et generelt forbud mot at selskap med eierinteresser fra ett land skal tilby tjenester i Norge. Komiteen tilrår at forslaget ikke vedtas. Jeg legger til grunn at partiene redegjør for sin holdning og går over til mitt innlegg. Venstre deler flere av bekymringene som forslagsstillerne trekker fram knyttet til appen TikTok. Likevel mener vi at et de facto forbud mot appen ikke vil løse disse utfordringene. For det første er appen kun en av flere problematiske sosiale medietjenester. Venstre mener at det er behov for en mer helhetlig og langsiktig tilnærming til disse problemstillingene, og vi ønsker heller å motvirke de mekanismene som er skadelige, og som gjelder for flere sosiale medietjenester enn TikTok. En av tingene som er problematiske, er nettopp at informasjonen vår selges. Det gjør at bekymringen knyttet til at kinesiske myndigheter skal få tak i dataene våre, ikke løses ved å forby en enkelt app, nettopp fordi de samme myndighetene har mulighet til å kjøpe dataene fra andre tjenestetilbydere på det åpne markedet.

også bekymret for at algoritmene kan brukes til å påvirke, splitte og desorientere opinionen. Sosiale medietjenester justeres for å få brukerne til å bruke så mye tid som mulig

og manipulerende algoritmer. Jeg tar opp Venstres forslag og anbefaler alle å holde tungen rett i munnen når de skal si hva appen heter. (A) [15:38:22]: Det er mange grunnar til å vera kritisk til TikTok. Kvar dag bruker omtrent halvparten av norske unge vaksne denne sosiale medium-appen. Dette er ein app som innhentar mykje data om brukarane sine. Det er algoritmar som gjev brukarane eit veldig snevert utval av inntrykk. Det er òg lagt opp sånn at appen skal vera mest mogleg avhengigheitsskapande. Han er òg ekstremt effektiv viss ein skal spreia eit polariserande bodskap eller spreia desinformasjon. Det er ein app som krev ganske mykje aktsemd og kjeldekritikk frå brukarane si side, ofte på eit nivå som dei yngste brukarane ikkje har føresetnader for. Sett frå min ståstad er det ingen tvil om at både denne appen og andre sosiale medium-appar som er skorne over same lest, bør regulerast mykje hardare enn dei vert i dag.

det dette forslaget handlar om, altså krav om kinesisk nedsal i TikTok, så framstår det som lite prinsipielt og lite praktisk. Det er ikkje formålstenleg å forby enkeltland å ha eigarskap i apputvikling eller i teknologiselskap. Det vil òg kunna reisa ganske mange nye spørsmål om kor grensene for eit sånt krav skal gå, og kva andre land som vil måtta innlemmast i det.

Som det framgår av innstillingen, er det en samlet komité som avviser representantforslaget fra Kristelig Folkeparti. Det betyr imidlertid ikke at Senterpartiet ikke deler bekymringen som vi oppfatter ligger bak det forslagsstillerne tar opp. Det er dessverre en bekymring som mange deler, og som flere har vært inne på i innleggene sine. Dette understreker nødvendigheten av at vi alle viser aktsomhet ved bruk av sosiale medier generelt.

regler. Som statsråden skriftlig har redegjort for i komiteen, er regjeringen i ferd med å se på virkemiddelapparatet i tråd med utviklingen og vurderer regler som skal bidra til å redusere og forebygge ulovlig og skadelig aktivitet på nettet. Derfor støtter ikke Senterpartiet representantforslaget i dag.

[15:42:09]: Som flere talere før meg har sagt, deles engasjementet og frykten for at aktører innenfor sosiale medier opererer på en måte som har negative konsekvenser for samfunnet. Det kan handle om måten det påvirker oss som mennesker på, hvordan informasjonen om oss blir brukt for å tjene penger, eller at det også kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det en samlet justiskomité sier, er at man deler engasjementet til Kristelig Folkeparti, som har fremmet dette forslaget, men at å innføre et de facto forbud mot én aktør, som TikTok, er en dårlig idé og en dårlig måte å løse dette på. syvende og sist ikke om enkeltselskaper og enkeltapper; det handler om systemer. Derfor har SV gjentatte ganger på Stortinget fremmet forslag som handler om hvordan man skal regulere teknologigantene på en bedre måte enn man gjør i dag. Det er det som må være løsningen. Vi må regulere aktørene for å endre spillereglene. For måten det er på i dag, er verken bra for menneskeheten eller planeten. Noe av det som er et problem, handler om den overvåkningsbaserte reklamen, som nettopp bruker informasjonen om enkeltmennesker til å tilpasse reklame. Derfor er SV med på forslaget som handler om å utrede med sikte på å innføre et forbud mot reklame som er basert på masseovervåkning, sporing og profilering av enkeltpersoner. Så er vi med på forslaget som handler om å utrede regulering og eventuelt forbud mot vanedannende og manipulerende algoritmer. Det er den typen regulering som ikke bare vil ramme

men det er ikke et hinder for at Norge kan gå i front, sette tydelige krav og vise hvordan vi ønsker å ha det, og hvilket samfunn vi har lyst til å bidra til å skape. regulert dette, men har latt det vokse på den måten det har, uten reguleringer, har det fått negative konsekvenser for samfunnet, spesielt for barn, og det er vi nødt til å ta et oppgjør med. Problemet med mange av disse sakene er sendrektighet før noe

og utnytte selskapets innholdsanbefalinger til å påvirke, splitte eller desorientere opinionen. Over halvparten av befolkningen bruker sosiale medier daglig som en kilde til nyheter, ifølge Norsk mediebarometer. Hele 40 pst. av dem mellom 16 og 19 år bruker TikTok som en nyhetskilde. Overfor disse kan Kina f.eks. påvirke TikToks algoritmer sånn at folk ser videoer som skader, eller som tjener bestemte standpunkter eller politikere. politikere. – Det som skjer på TikTok, er at de skaper den største antisemittiske bevegelsen siden nazistene, sa filmskaper Sacha Baron Cohen nylig i et videomøte mellom jødiske influensere og kjendiser og TikToks amerikanske direktører, gjengitt i New York Times. Det ble sagt etter en rekke hatbudskap mot amerikanske jøder – budskap som fikk fritt spillerom på TikTok uten at noen grep inn. Dette er et eksempel på hvordan TikToks algoritmer har stor betydning. Én av fem unge amerikanere i alderen mellom 18 og 29 år mener at holocaust er en myte, ifølge en fersk undersøkelse gjengitt i The Economist. Videre viser forskning en sterk sammenheng mellom å bruke sosiale medier som en nyhetskanal og å tro på konspirasjonsteorier. En undersøkelse fra The Generation Lab viser at unge voksne som bruker TikTok, er mer tilbøyelige til å ha antisemittistiske holdninger. holdninger. Barns digitale sikkerhet er også en utfordring. TikTok er som nevnt svært populært blant unge, men svikter ofte i å beskytte barn mot skadelig innhold. Ikke bare har selvmordsvideoer fått florere på appen, men videoer som omtaler eller omhandler barns største utfordringer, blir blåst opp av algoritmer som utnytter de mest sårbare blant oss. Blant annet har NRK rapportert om hvordan ungdom deler fra sitt anorektiske liv på TikTok. Pernille Benestad, som jobber med behandling av ungdom med spiseforstyrrelser, sa til NRK at TikTok er den verste plattformen når det gjelder å fremme anoreksi blant unge. unge. Representantenes hus i USA har vedtatt at det kinesiske selskapet ByteDance må selge seg ut av videoappen TikTok innen et halvt år. Hvis ikke vil TikTok ikke lenger kunne tilby tjenesten i USA. For Kristelig Folkeparti er det viktig å sikre særskilte eierskapsregler for mediehus som er utbredt og nødvendige for å sikre hensynet til en fri presse og et velfungerende demokrati. En digital plattform som fungerer som en av de største nyhetskildene for norsk ungdom, bør holde samme høye standard. Representantenes hus har kun stilt krav om at båndet til kinesiske myndigheter må brytes; det bør Stortinget også gjøre. Med dette vil jeg ta opp Kristelig Folkepartis forslag i saken.

[15:48:41]: Det er mange ut- fordringer med sosiale medier. De kan brukes av trusselaktører på ulike måter, bl.a. for å påvirke gjennom desinformasjon og falske nyheter. Barn og unge kan bli utsatt for sterke inntrykk og bruker mye av tid av livet på plattformene. Det er urovekkende og gjelder de fleste plattformer, inkludert TikTok. Det er viktig at vi er bevisst på utfordringene, og at vi følger gode sikkerhetsråd fra myndighetene. Regjeringen oppfordrer til å vise aktsomhet ved bruk av sosiale medieapper. Samtidig er det ikke vårt mål å forby tjenester som det er mange som finner glede i, men i stedet oppfordre til bevissthet om bruk og sørge for at tjenestene er så trygge som mulig og følger norske lover og regler. Et viktig tiltak for å trygge brukerne er å føre tilsyn med at tjenester som tilbys i Norge, tilfredsstiller vårt regelverk. Vi jobber nå med regler som vil innføre forbud mot systemer som har til hensikt å manipulere brukerne. Plattformene skal spesielt beskytte mindreåriges personopplysninger og mentale og fysiske helse, bl.a. ved ikke å målrette reklame særskilt mot barn og unge. I tillegg er vi i ferd med å innføre regler som skal bidra til å redusere og forebygge ulovlig og skadelig aktivitet på internett. Dette regelverket stiller spesielle krav til at de aller største plattformene må sikre at tjenestene ikke kan misbrukes til spredning av innhold som kan skade et stort antall personer og samfunnet som sådan. I tillegg har kultur- og likestillingsministeren igangsatt et strategiarbeid for å styrke motstandskraften mot desinformasjon, som også er en stor samfunnsutfordring. På generelt grunnlag vil det alltid være en risiko for at informasjon fra apper, sosiale medier og andre digitale tjenester kan samles inn og brukes til formål som ikke det gjelder også andre apper enn TikTok. Derfor er det viktig med en generelt høy bevissthet, uansett hvem man er og hvordan man bruker sosiale medier. medier. Det vil alltid være viktig å vurdere nasjonale sikkerhetshensyn på ulike områder hvor det er relevant, bl.a. knyttet til påvirkning, desinformasjon og annen sammensatt virkemiddelbruk. Som jeg var inne på i stad, er det imidlertid ikke ønskelig med et generelt forbud for selskaper med eierinteresser fra ett land å tilby tjenester i Norge, ei heller land vi ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med. [15:51:14]: Amerikan- ske sikkerhetsmyndigheter vurderer Kinas eierskap i TikTok som en stor sikkerhetstrussel mot USA. Hva er grunnen til at regjeringen har en helt annen vurdering enn vår viktigste allierte? Statsråd Emilie Mehl [15:51:29]: Vi mener det er krevende å legge opp til at forbud mot enkeltapper skal være måten å beskytte oss på mot misbruk av informasjon nasjonale sikkerhetstrusler. Applikasjonsmarkedet er enormt, og hvis man går inn på App Store, er det et veldig stort mangfold av apper man kan laste ned. Mange av dem kan ha sin opprinnelse i land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, og det gjelder også andre apper enn TikTok.

tenker seg nøye om når man bruker disse tjenestene. For eksempel er ikke en vanlig mobiltelefon godkjent for gradert tale. Derfor vil det være uaktuelt for f.eks. en person som meg å snakke om graderte ting på en vanlig mobiltelefon – uansett. Så man må også sikre seg ved å ta forholdsregler ved bruk. [15:52:32]: FBI-direk- tør Christopher Wray sier at TikTok er et redskap som til syvende og sist er underlagt den kinesiske regjeringen, og for ham skriker det ut nasjonale sikkerhetsbekymringer. ifølge professor Nita Farahany ved Duke University er TikTok en del av Kinas kognitive krigføring. Hva mener justisministeren at disse personene har misforstått? [15:52:58]: Jeg har ikke grunnlag for å ta avstand fra det som blir påpekt her. Men det kan være veldig mange ulike apper som er en trussel, så ved å forby én app løser vi ikke sikkerhetsut fordringene med sosiale medier. Jeg mener også det er litt naivt å tenke at et forbud mot én enkelt app skulle ha løst det problemet. Tvert imot mener jeg at det å følge generelle råd og retningslinjer om bruk av sosiale medier

bør være bevisst på at også andre apper kan være eid av fremmede stater og trusselaktører som kan komme til å misbruke informasjonen. Det starter med hva man velger å legge inn på telefonen.

Grønne, som dreier seg om forbud mot engangsgriller. I forslaget viser forslagsstillerne til at engangsgriller vil medføre brannfare, og at engangsgriller har vist seg å være et stort forsøplingsproblem. Komiteen deler forslagsstillernes intensjon om å minimere miljøbelastningen som kommer fra engangsgriller, men komiteen mener at et generelt forbud vil være et svært inngripende tiltak, og at det heller ikke i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at et forbud mot engangsgriller

komiteen at det offentlige har en rekke verktøy som kan bidra til å minimere faren for terrengbranner, som f.eks. å etablere egnede plasser for bruk av engangsgriller, riktig søppelhåndtering og god informasjon om en trygg og sikker bruk. Komiteen kan ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert at miljø- eller brannvernhensyn gir en tilstrekkelig begrunnelse til å vedta et så inngripende tiltak som det å forby engangsgriller. om Fremskrittspartiets og mitt eget innlegg: Dette er en typisk ideologisak. Det dreier seg om hvor mye folk flest skal få lov til å bestemme selv i sine egne liv, og hvor mye politikere og byråkrater skal diktere, bestemme og regulere over enkeltmennesket. Vi i Fremskrittspartiet er krystallklare på at folk flest i størst mulig grad må få bestemme mest mulig selv. Det å forby folk å grille og kose seg er helt uaktuelt for oss i ikke opp til oss politikere å detaljregulere hvilken type grill folk skal bruke. Det må være opp til hver enkelt om man vil bruke gassgrill, kullgrill, elgrill eller engangsgrill. Så enkelt er det. er det. Det er ikke ofte jeg ser behov for å sitere regjeringen og justisministeren, men i denne saken har jeg lyst til å trekke ut et viktig sitat, som er det siste som står i brevet fra statsråden: «Et generelt forbud mot bruk av engangsgrill er et inngripende tiltak. Jeg mener det ikke godt nok faglig grunnlag for å innføre et totalforbud mot bruk av engangsgrill med bakgrunn i brannfare og forsøpling.» Det er helt korrekt, og det er en god oppsummering. Hvis man ser på 2018, var det over 2 000 branner, og fra 2016 til 2022 er det dokumentert bare seks branner årlig som skyldtes bruk av engangsgriller. Så å påstå at brannproblematikken skyldes engangsgriller, og at det er den verste syndebukken der, blir direkte feil. Ragnhild

[15:58:04]: Innstil- lingen til saken om et eventuelt forbud mot engangsgrill er fremmet av en samlet komité, i likhet med sakens ordfører kan vi nok alle trekke fram gode minner fra turer med venner og familie der mat, gjerne tilberedt på engangsgrill, medfører gode minner. Men grillen må selvfølgelig stå på et område der den ikke medfører skade for underlaget, den må slukkes, og den må kastet på en forsvarlig måte. I Norge må alle til enhver tid vise aktsomhet og opptre på en slik måte at branner ikke oppstår. Etter forskrift om brannforebygging er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Det kommer videre tydelig fram i forskriften at oppgjort ild, herunder engangsgrill, aldri må forlates før den er fullstendig slukket. Videre vil jeg trekke fram at det i Norge etter forurensningsloven er forbudt å forsøple, noe som medfører at også brukere av engangsgriller i etterkant av grillmåltidet må ta grillene med seg og kvitte seg med disse på en lovlig og forsvarlig måte. Her må flere kommuner berømmes for at de på mange populære tur- og grillsteder har tilrettelagt for nettopp avfallshåndtering av engangsgriller. Framfor forbud vil Arbeiderpartiet oppfordre folk til å huske på fortsatt god og årvåken atferd rundt all bruk av ild og ildkilder. Og ikke minst vil vi oppfordre til å huske å ta med seg alt søppel hjem eller til et returpunkt, det være seg flasker, emballasje eller engangsgriller. På den måten vil vi alle fortsatt kunne nyte både ren natur og ikke minst et godt måltid. Først må jeg få takke presidenten og representanten Johnsen for at jeg fikk en pastill etter det forrige innlegget mitt. Det er mulig det var fordi jeg i lunsjen grillet godt stekte pølser på engangsgrill med justisministeren – de var litt sotete. litt sotete. Over til saken: Det er nå engang sånn at vi ikke kan vedta og detaljregulere oss bort fra alt vi ikke liker, eller som potensielt kan være skadelig. På enkelte områder må vi faktisk legge til grunn at folk tar ansvar, forholder seg til aktsomhet og opptrer med fornuft. Forslagsstillerne begrunner forslaget om å forby engangsgrill med at disse bl.a. representerer en risiko for skogbrann. Skog og naturbranner fører årlig til skader på natur og tap av materielle verdier i brannområdene. De kan også true liv og helse og gi store samfunnsmessige konsekvenser. konsekvenser. Som det framgår av innstillingen, og ikke minst av brevet fra statsråden, finnes det i dag ingen statistikk som tilsier, eller belegg for å påstå, at bruk av engangsgriller representerer en omfattende årsak til branner i naturen, selv om det i enkelte tilfeller er en sånn sammenheng. La meg også legge til at det ikke er fritt fram å bruke engangsgrillen man har kjøpt. Det påhviler alle til enhver tid å vise aktsomhet ved bruk av åpen ild og rette seg etter det generelle bålforbudet og anvisninger som er bestemt lokalt. Når det gjelder argumentet om at engangsgriller forsøpler naturen, avviser jeg ikke at det forekommer. Samtidig er dette allerede regulert i forurensningsloven gjennom et forbud mot å forsøple.

og det er aldri i naturen. Det skal tungtveiende grunner til for å forby omsetning og bruk av et lovlig produkt. Et generelt forbud mot engangsgrill er et så er et så inngripende tiltak at Senterpartiet mener det ikke er tilstrekkelig faglig godtgjort å innføre et sånt forbud.

og gjøre det ulovlig å selge eller bruke enkelte produkter i samfunnet. Det skal veldig sterke grunner til for at vi i SV kan gå inn for den typen spesielt når det finnes en del andre mindre inngripende forslag som kan oppnå det samme. For eksempel har kommunene stor mulighet til å tilrettelegge for riktig avfallshåndtering, grillplasser

stoppet salget av engangsgriller. Det er positivt at aktørene ser på seg selv som viktige bidragsytere for å bidra til mindre miljøbelastning og mindre Det vil vi fortsette å oppfordre til, for det finnes gode alternativer til engangsgrill som ikke bare lager bedre grillmat, men som også er tryggere og bedre og kan brukes flere ganger. Det er positivt at vi setter fokus på denne saken, for hvis ulykken først skjer, kan det ha store konsekvenser for samfunnet, spesielt når det er brannrisiko. uke behandlet vi stortingsmeldingen om brannsikkerhet, som nettopp handler om hvordan vi skal møte de utfordringene.

Thorsvik (V) [16:05:35]: Venstre deler forslagsstillernes bekymringer knyttet til dårlig håndtering av engangsgriller og at det kan føre til

men også at det faglige grunnlaget for å kunne si noe om brannfaren er tynt. Videre har kommunene mulighet til å regulere bruken av engangsgrill i områder med stor brannfare eller grunnet andre ekstraordinære forhold,

I motsetning til Fremskrittspartiet er Venstre positive til at enkelte butikkjeder stopper salg av engangsgrill, men vi mener i likhet med de foregående talerne at et totalforbud er for inngripende. Vi tror også at problematikken som forslagsstillerne reiser, kan avhjelpes på andre måter, selv om det aldri vil være mulig å fjerne denne risikoen totalt. Venstre stemmer derfor mot representantforslaget.

Men framleis er det diverre både mykje unødvendig bilkøyring og forsøpling rundt i landet vårt – for ikkje å snakka om at det vert ete unødvendig mykje dårlege, slappe pølser og skapt farlege situasjonar på grunn av eingongsgrillar. Det er bålforbod mellom 15. april og 15. september,

I 2018, då det var toppår med over 2 000 brannar i Noreg, var det mange butikkar som sjølve tok dette ansvaret og ikkje selde eingongsgrillar, men dette bør me ikkje overlata til bransjen. Dette er eit ansvar som det er på tide at nasjonale myndigheiter tek ansvar for, at ein sluttar med dette unødvendige og naturfiendtlege

også, og si meg helt enig med alle andre i komiteen i at dette ikke er et godt forslag. Det er vel tidenes mest konsise avslag på et Dokument 8-forslag i justiskomiteen. Alle partier avviser forslaget, og det blir nedstemt.

ganske så mange forbruksvarer som ligger spredd rundt om i naturen. Vi kan snakke om engangsemballasje, og vi kan snakke om matprodukter som vi tar med oss. Hvis vi skal ha det sånn at vi skal forby alt, tror jeg ikke vi får et bedre samfunn. Det vi får et bedre samfunn av,

La oss ikke møte dette med forbud, men med sunn fornuft – og så vil jeg si til alle som er glad i mat: Ikke bruk engangsgrill, for det blir ikke godt uansett hva du legger oppå en engangsgrill.

jeg er helt uenig i det siste som ble sagt av representanten fra Høyre. Jeg har i dag spist veldig gode grillpølser som ble stekt på engangsgrill.

forbud. I denne saken mener jeg vi må ha tillit til folks sunne fornuft. Vi kan ikke skylde på engangsgrillen eller på at vi har statistikk som underbygger det, når det gjelder antall branner de siste årene. statistikken vi har tilgjengelig per i dag, gir ikke grunnlag for å si at engangsgriller spesielt, relativt sett opp mot andre brannårsaker, er en årsak til mange skog- og naturbranner. at de fleste skog- og naturbranner skyldes menneskelig aktivitet, og derfor er det viktig at folk bruker hodet, uansett hva man holder på med som kan forårsake en brann. Det er også veldig viktig at folk følger med på bålforbud og på råd som gjelder i spesielle perioder hvor det kan være ekstremt høy brannfare, og forholder seg til de reglene vi har. Hvis det er ekstrem brannfare, er det f.eks. mye mindre ting enn en engangsgrill som kan forårsake veldig store og forferdelige branner. Det kan være en sneip som blir kastet i gresset, det kan være en gnist fra maskineriet i en hogstmaskin som er ute i skogen. Derfor er det helt avgjørende at folk følger med på de råd, pålegg og regler som gjelder. De eksemplene som brukes her i denne saken, om at det er et argument at butikker på

og at flest mulig bidro til å begrense ting som kunne skape brannfare. Som mange har vært inne på, og som nevnt i brevet til komiteen, er et generelt forbud mot bruk av engangsgrill et inngripende tiltak som jeg mener det ikke er godt nok faglig grunnlag for å innføre, noe også representanten fra Fremskrittspartiet Jeg vil også legge til at hvis man først skal grille, vil jeg oppfordre til å kjøpe norske pølser eller norske matvarer, for det bidrar til økt norsk matproduksjon og selvforsyning, som også er et viktig beredskapstiltak. stortingsrepresentantene Terje Halleland, Roy Steffensen, Helge André Njåstad, Olaug Vervik Bollestad, Irene Ojala,

ken): Komiteen har hatt til behandling representantforslag om gransking av Birgitte Tengs-saken. Det er ikke flertall for forslaget i komiteen. Det er et bredt flertall fra alle partier, unntatt Fremskrittspartiet og en enkeltrepresentant fra Høyre, som står bak komiteens innstilling. Birgitte Tengs-saken har gjort inntrykk på oss alle, og den har berørt det norske folk. Uskyldspresumsjonen i straffesaker og retten til en rettferdig rettergang er grunnleggende menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper som står i en sterk tradisjon i vår rettsstat. Når disse prinsippene blir brutt, er det rettsstatens ansvar å avdekke og rette opp i feil, og ta lærdom av dem. Når det gjelder Tengs-saken, er det i etterkant av frifinnelsesdommen identifisert flere læringspunkter og iverksatt mange tiltak som følge av saken. Flertallet i komiteen har i den sammenheng særlig merket seg Riksadvokatens uttalelse i en pressemelding fra desember 2023: «Lagmannsretten har i dommen pekt på mangler ved påtalemyndighetens etterforskings- og påtalearbeid. Riksadvokaten har naturligvis merket seg kritikken. På bakgrunn av denne sakens offentlige interesse, dens utfall og betydning for de involverte, vil påtalemyndigheten gjennomføre en evaluering med tanke på å identifisere eventuelle læringspunkter.» I 2023 oppnevnte regjeringen på bakgrunn av et felles representantforslag fra alle partier på Stortinget et uavhengig utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. Formålet er å finne årsakene til at Kristiansen ble uriktig dømt, kartlegge hvorfor begjæring om gjenåpning først ble tatt til følge etter lang tid og gjentatte begjæringer, identifisere eventuelle læringspunkter for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i framtiden og sikre et godt gjenåpningsinstitutt. Granskingsutvalgets arbeid omfatter håndteringen av saken hos alle aktører som har vært involvert, herunder politiet, påtalemyndigheten, domstolene, for svarere, bistandsadvokater, sakkyndige, Den rettsmedisinske kommisjon og gjenopptakelseskommisjonen.

Utvalget er fortsatt i arbeid, og flertallet i komiteen mener derfor det er naturlig å avvente utvalgets rapport, som er ventet i løpet av 2024. av 2024. Birgitte Tengs-saken berører oss alle. Selv om det ikke er flertall for representantforslaget, betyr ikke det at det ikke er grunn til å påpeke at det er gjort feil, og at saken og håndteringen åpenbart har store mangler, som en hel familie og et helt lokalsamfunn har vært sterkt berørt av i snart tre tiår. For å unngå framtidige justisfeil og uriktige domfellelser må feil og mangler følges opp og føre til en faktisk endring i arbeidsmetoder og praksis hos alle involverte aktører. Det er det beste som kan komme ut av en slik sak, og slik ruste systemet vårt for framtiden.

først og fremst for dei næraste pårørande, men det var også ei sak som vedkom eit heilt lokalsamfunn og eit heilt land, fordi det var ei ung kvinne med livet framfor seg som vart utsett for grov og betydeleg vald, med verst tenkjeleg utfall. Etterforskings- og påtalearbeidet har fått mykje kritikk, også av lagmannsretten. Riksadvokaten har seinare følgt opp denne kritikken ved å varsle at dei vil gjennomføre ei evaluering med tanke på å identifisere moglege læringspunkt. Det er eit viktig initiativ. Granskingsutval gjennomfører i all hovudsak ganske omfattande arbeid. Det er difor nyttig å ikkje setje i verk parallelle gjennomgangar av ei sak som dette, men vente på Riksadvokaten sitt initiativ. I tillegg held ein no på med ein gjennomgang av Baneheia-saka, som saksordføraren opplyste. Det vil også ha læringsverdi utover den spesifikke saka fordi mandatet gjev anledning til å avdekkje eventuell systemsvikt og forbetringsbehov. Dette er årsaka til at Arbeidarpartiet ikkje no støttar ei gransking av Birgitte Tengs-saka. Det viktigaste i denne saka, som i alle straffesaker, er framleis å få den eller dei skuldige dømt. Det arbeidet må ikkje avsluttast, sjølv om denne saka ligg tilbake i tid. Terje

(FrP) [16:20:22]: Jeg hadde et opp- riktig håp om at dette skulle bli en sak med lite politikk og en større forståelse av situasjonen.

Jeg synes det er merkelig at flertallet velger å skyve Baneheia-saken foran seg, og at en granskning av Baneheia-saken liksom skal rydde opp i denne saken Det å ikke vise noen forståelse for at et lokalsamfunn har behov for noen svar etter 30 år med kontinuerlig rot fra politiet og påtalemyndighetenes side, føles veldig merkelig. Norge er et tillitssamfunn, og at den tilliten opprettholdes, er det viktigste vi som lovgivere skal sikre. Men i denne saken mener statsråden og flertallet i komiteen at det ikke er alvorlig nok for en egen granskning. Den 6. mai i 1995 ble Birgitte Tengs drept – det har snart gått 30 år. Gjennom 30 år har politi og påtalemyndigheter blitt kritisert, og etterforskningen har ført til store konsekvenser for mange personer i kjølvannet av denne saken. Den første tiltalen mot søskenbarnet kom i 1997. Han ble dømt i herredsretten til 14 års fengsel. Han ble frikjent i lagmannsretten i 1998, men dommen om erstatning ble opprettholdt. Erstatningsdommen opprettholdt at personen var skyldig i mord. Det ble gjort en rekke forsøk på å få denne dommen omgjort, og i 2018 avviste Høyesterett kravet om å omgjøre dommen for ellevte gang. Først i 2022 ble erstatningsdommen opphevet etter at en ny person ble tiltalt i saken.

Statsråden viser til at saken allerede har ført til endringer av rutiner og systemer hos politiet og påtalemyndighetene, og at de fleste læringspunkter i denne saken er tatt ut.

altså ikke bare frifinnelsen som er veldig lik i de to sakene, men begrunnelsen med ramsalt kritikk av politiets og påtalemyndighetenes arbeid er akkurat lik. Likevel mener statsråden og flertallet i komiteen at saken ikke er alvorlig nok for en egen gransking.

Drapet på Birgitte Tengs i 1995 var en tragedie – en tragedie for Birgitte Tengs som ikke fikk leve det livet hun hadde

Mye har gått galt i et terforskningen, i politiarbeidet og i prosessen rundt over veldig mange år. Det har innebåret en stor belastning for mennesker som ikke har fått svar på hva som skjedde med Birgitte Tengs, og hvorfor så mange feil har skjedd. Vi i SV har stor forståelse for at mange mennesker trenger svar i denne saken.

Saken står fremdeles uløst, og det er et mål å få løst den – det er et mål å fullføre etterforskningen og få et svar på hva som skjedde. erstatningssaken til fetteren til behandling i departementet. Vi fikk en dom i lagmannsretten i fjor som pekte på mangler ved etterforskningen og påtalearbeidet i saken. Riksadvokaten gjennomfører på bakgrunn av den kritikken som kom og spesielt sakens offentlige interesse, dens utfall og betydning for de involverte – en evaluering med tanke på å identifisere eventuelle læringspunkter. Altså: Saken er ikke ferdig, og det pågår en rekke prosesser fremdeles. Det er nettopp fordi man tar denne saken på alvor, at det er riktig at disse prosessene fullføres. Man kan få svar. Ved å starte parallelle prosesser mens dette pågår, risikerer man å gå i beina på hverandre istedenfor å la disse prosessene operere riktig slik at man kan få svar. Jeg synes det er synd når enkelte representanter går opp på denne talerstolen og impliserer at de partiene som stemmer mot nedsetting av et granskningsutvalg, gjør det fordi de ikke tar denne saken på alvor. Snarere tvert imot – det er fordi de pårørende fortjener svar, at det pågår prosesser, og man ønsker at denne saken skal bli ferdig. så kan man diskutere om en granskning av den vil være den riktige måten å sørge for at denne typen feil ikke gjentar seg, og at man faktisk får svar på hva som skjedde i denne saken.

det foregår så mange prosesser i denne saken. Meg bekjent skjer det ingenting når det gjelder etterforskning i denne saken. Påtalemyndigheten har vel sagt at det ikke er noe grunnlag for å sette i gang noe. Hvis det dukker opp noe, skal de ta tak i det, men det dukker ikke opp noe. Denne saken er mer eller mindre helt død når det gjelder etterforskningssporet. vi snakker altfor lite om det faktum at det her er en mann i sin beste alder, litt yngre enn meg, som har brukt – eller, som han selv sier, kastet bort 25 år av livet sitt før erstatningsdommen ble opphevet. Systemet virker på sin måte, men man skal ikke bruke mye tid

sivilrettslige erstatningsdommen. Når det er sagt, er jeg i likhet med representanten Terje Halleland – jeg kunne skrevet hvert ord i hans innlegg – helt enig i at denne granskingen burde vært på plass. Argumentet om at vi venter på en avklaring, på at noe skjer, på at det kommer noe i løpet av året det kunne blitt løst ved at en satte opp tempoet, eller så kunne vi vært med på å utsette saken og ventet til dette var avklart. Dette er et sakskompleks der det er mange spørsmål rundt både politiarbeid, påtalearbeid og prosessene i domstolene. rundt en sak, kan en gå med en sånn erstatningssak over seg i et kvart århundre? Det har jeg vondt for å finne meg i.

om ikke annet av respekt for dem som har blitt feilaktig dømt, av respekt for familiene, som ikke har fått noen svar, og av respekt for dem som i framtiden skal jobbe med denne type saker.

Birgitte ble bare 17 år gammel, og drapet på henne rystet hele nasjonen. Det ble starten på et mareritt for de pårørende og mange andre involverte som den dag i dag, nesten 30 år senere, fremdeles pågår. Ingen har blitt dømt for drapet på Birgitte, og familien hennes står fremdeles uten svar på hvem som faktisk drepte henne. To personer har blitt siktet og dømt i tingretten, men begge har senere blitt frikjent i lagmannsretten. Det første siktelsen, mot søskenbarnet til Tengs, kom i 1997. Senest i fjor ble det tatt ut siktelse mot en ny person, men også denne mannen har blitt frikjent. Jeg synes det er synd at at flertallet i Stortinget ikke stiller seg bak forslaget om å nedsette et granskingsutvalg for en gjennomgang av saken om drapet på Birgitte Tengs. Det framstår for meg noe underlig at det at den pågående granskingen av Baneheia-saken vil være overlappende med en mulig gransking av Tengs-saken, brukes som et argument mot at det nedsettes en egen gransking av Birgitte Tengs-saken. Jeg mener det er viktig å anerkjenne i Baneheia og drapet på Birgitte Tengs er to ulike saker, selv om de er forferdelige og grusomme begge to. Det er også vesentlige forskjeller og jeg kan ikke helt se at en gransking av den ene saken skulle gå i beina på den andre. Tvert imot burde denne salen være opptatt av å snu alle steiner for å finne ut hva som har skjedd i Birgitte Tengs-saken. Mer kunnskap mer fakta om en av vår tids mest alvorlige drapssaker burde man ikke være imot. Granskingen av Baneheia-saken dreier seg i stor grad om Gjenopptakelseskommisjonen og dens arbeid, som referert til tidligere, mens en gransking av drapet på Birgitte Tengs handler mer om domstolen og politiets arbeid, der det har blitt gjort gjentatte feil gjennom hele etterforskningen av drapet. Politiet har blitt kritisert, og mange av de feilene som har blitt begått, har ikke blitt rettet opp i. Veldig mye ble gjort feil av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Vi skylder Birgitte, hennes pårørende, andre involverte og samfunnet som helhet en gransking – en skikkelig gransking av det tragiske drapet som fremdeles ikke er oppklart.

De siste tiårene har vi sett justismord som har hatt store konsekvenser for livet til enkeltmennesker, både etterlatte og impliserte i straffesakene, og som også har påvirket befolkningens tillit til justissektoren. I 2023 ble det som kjent oppnevnt et utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, hvor formålet er å kartlegge de feilene som har blitt gjort, for å lære av dem, sånn at noe tilsvarende aldri kan skje igjen. Granskingen omfatter håndteringen av saken hos alle aktører som var involvert, noe som er riktig og viktig. Mandatet til dette granskingsutvalget vil sannsynligvis i stor grad sammenfalle med intensjonen i dette representantforslaget, da det bl.a. skal ses på politiets organisering og organisasjonskultur, kvaliteten på politiets etterforskning, påtalemyndighetens rolle under etterforskningen og samarbeidet mellom politiet og den høyere påtalemyndigheten. Birgitte Tengs-saken er naturlig å avvente granskingsutvalgets rapport før det eventuelt nedsettes nye granskingsutvalg, og stemmer derfor mot dette forslaget. Når det er sagt, er det åpenbart – og det har blitt slått fast i flere instanser – at det har skjedd grove feil i Birgitte Tengs-saken, feil som har fått store konsekvenser for enkeltindividet, de etterlatte og de som har vært implisert i saken,

ikke. Jeg har full forståelse for at det er behov for svar i denne saken, svar på hvordan dette kunne skje, og hvordan man skal sørge for at det aldri skal kunne skje igjen. Men det pågår fremdeles prosesser, og granskingsutvalget i Baneheia-saken arbeider. Vi mener derfor at det ikke er

[16:35:14]: Dette er en usedvanlig spesiell sak, som har preget vårt samfunn i nesten tre tiår, lenger enn hele min levetid. Den 6. mai 1995 ble Birgitte Tengs brutalt drept, og til tross for mange års etterforskning, rettssaker og kritikk står vi fortsatt uten en endelig avklaring. Ingen er dømt for dette grufulle drapet, og myndighetenes feilgrep har fått alvorlige konsekvenser for mange. Dersom det stemmer, som statsråden viser til i sitt brev, at en gransking kan føre til ytterligere informasjon om saken, ser jeg ingen tungtveiende argument for ikke å gå videre med det. Denne saken er så omfattende og betydningsfull, ikke bare for de involverte, men også for offentlighetens tillit til rettssystemet, at en gransking er på sin plass. Sakens unike karakter synliggjør hvor sårbart vårt rettssystem kan være. Mangler i systemer, rutiner og lovverk har ført til urettferdighet og store lidelser, både for uskyldige, anklagede og pårørende. Til tross for forbedringer i lovverk og rutiner står vi nå igjen i en situasjon der systemet svikter på det mest grunnleggende nivå. Vi må forhindre at sånne feil skjer igjen. Vi skylder alle involverte og dem som har blitt feilaktig behandlet i rettssystemet, å gjøre vårt ytterste for å rette opp i uretten. Det nærmeste vi kan komme dette, er å lære av de feilene som har blitt begått. begått. Jeg vil understreke at drapet på Birgitte Tengs og den etterfølgende rettsprosessen er en sak av så stor betydning og unik karakter at den fortjener sin egen grundige gransking, uavhengig av den pågående granskingen av Baneheia-saken. Oppklaring av systemsvikt i den ene saken er ikke tilstrekkelig for å tilfredsstille offentlighetens behov for å forstå hvordan det kunne gå så galt i den andre saken. saken. Kristelig Folkeparti støtter derfor å be regjeringen om å sette ned et granskingsutvalg som skal gå gjennom alle deler av saken om drapet på Birgitte Tengs, inkludert politiets, påtalemyndighetens og domstolens arbeid. Vi må sikre rettssikkerheten i vårt samfunn og tilliten til den. Det er vår plikt å forhindre at sånne feil gjentar seg.

[16:38:07]: Det nærmer seg nå 30 år siden Birgitte Tengs ble brutalt voldtatt og drept og to foreldre mistet sitt eneste barn på verst tenkelige måte. Det ble raskt satt i gang et intenst arbeid for å finne gjerningspersonen, og etter en tid ble fetteren pågrepet, varetektsfengslet og dømt. Han ble senere frifunnet, men likevel idømt erstatningsansvar. Vi vet i dag at fetteren ikke hadde noe med drapet å gjøre. Vi vet i dag – og har visst lenge – at etterforskningsarbeidet ikke holdt mål. Det vi derimot ikke vet i dag, er hvem som drepte Birgitte mainatten i 1995. Jeg mener det viktigste fortsatt er å løse saken, ikke å granske tidligere sakshåndtering på nåværende tidspunkt. Mange av feilene som ble gjort, er allerede grundig gjennomgått og har dannet grunnlag for omfattende endringer. Vi har også en pågående gransking av Baneheia-saken, som er en historisk gjennomgang av rettsvesenet og mange aktører i rettsstaten vår. Den gjennomgangen kan også bli relevant for en del av forholdene som berører Tengs-saken. Tengs-saken. På grunn av lengstefrist for gjenåpning ble erstatningssaken mot fetteren ikke gjenåpnet før i 2022. Problematikken knyttet til lengstefrister er foreslått løst i forslag til lovendring som ble sendt på høring før jul i fjor. I representantforslaget vises det til oppreisningsbehovet for fetteren og hans pårørende. Jeg vil også si at fetterens historie og familiens historie har gjort sterkt inntrykk på meg. Departementet har mottatt erstatningskrav og er innstilt på å gi erstatning. Jeg mener det vil gi en verdig og nødvendig avslutning på saken for fetterens del, noe det er viktig at vi stiller opp med. En ny mann ble frifunnet for drapet i desember 2023. Påtalemyndigheten ble i dommen kritisert av domstolen. Riksadvokaten besluttet etter det å gjennomføre en evaluering på bakgrunn av sakens offentlige interesse, utfallet og betydningen for de involverte. Selv om spørsmålet om hvem som drepte Birgitte, fortsatt står uløst, mener jeg det ikke er riktig å granske tidligere sakshåndtering på den måten som er foreslått her.

(FrP) [16:41:21]: Flertallet i komi- teen, inkludert regjeringspartiene, skriver i en merknad at de ønsker å avvente utvalgets rapport fra granskingen av Baneheia-saken. Betyr det at statsråden vil vurdere å gå videre med en gransking av Birgitte Tengs-saken dersom rapporten fra Baneheia-saken ikke inneholder de læringspunktene som statsråden holder på? Mehl [16:41:49]: I utgangspunktet mener jeg det ikke er riktig å legge opp til en ny gransking av Tengs-saken, men det er også vanskelig å forskuttere hvordan utfallet av Baneheia-granskingen vil bli. Det vil jo alltid være spørsmål vi må vurdere, om det skulle bli aktuelt igjen på et senere tidspunkt. Terje

Flere av dem som ikke støtter en gransking, henviser til Baneheia-saken og til utfallet i den saken. Da må det jo kunne gå an å svare veldig klart på følgende: Hvis Baneheia-granskingen ikke inneholder de læringspunktene som statsråden ser for seg, vil hun da åpne for å kunne granske Birgitte Tengs-saken

granskingsutvalget, omtalte vi det som norgeshistoriens største gjennomgang av rettsvesenet, og det mener jeg fortsatt er riktig å si. De skal ta for seg politi, påtalemyndigheten, domstolene, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon. Det å for meg forskuttere utfallet av den granskingen, eller hva som eventuelt vil komme fram der, eller hvilken relevans det vil ha for andre saker eller problemstillinger som er oppe i Tengs-saken, er ikke mulig. Det må vi komme tilbake til når den kommer. Terje (FrP) [16:43:32]: Ja, det er sikkert en stor og omfattende gransking, men den skal avsluttes nå i 2024, og da bør en kunne klare å falle ned på et standpunkt. I statsrådens svar til Stortinget i denne saken viser statsråden til en intern evaluering.

men har statsråden forståelse for at også offentligheten etter hvert har et behov for å få svar på hva som har foregått i disse årene? Og kommer denne evalueringen til å bli offentlig? Mehl [16:44:22]: Det kan jeg ikke svare på på stående fot, men det er klart at det har vært gjort omfattende endringer siden

Pasientfokus sitter ikke i justiskomiteen, men jeg er en av flere som står bak forslaget som ber om gransking av Birgitte Tengs-saken, og jeg kommer selvfølgelig også til å stemme for det forslaget. Begrunnelsen som framgår av representantforslaget, gir en god og dekkende beskrivelse av sakens rettslige og ikke minst menneskelige side. Årene går, og foreldre og familie har faktisk krav på visshet om hva som har skjedd. har skjedd. Det er langt fra mitt hjemfylke, Finnmark, til Kopervik på Karmøy. Vi er egentlig ikke så mange i Norge, og vi må stå sammen med en familie på Karmøy som lever med sorg i hjertet, og

Derfor er det av nasjonal interesse å få kunnskap om de ulike sider ved saken. Det er fordi vi som samfunn – jeg og du og alle andre – skal fortsette å ha tillit til politietterforskningen og rettssystemet i Norge. Flertallet i komiteen viser til at en gransking av Tengs-saken vil være overlappende med den pågående granskingen av Baneheia-saken. Ja, slik overlapping kan vi få, men betyr det at de feil som ble gjort i Baneheia-saken, gir svarene på hva som gikk galt i Birgitte Tengs-saken? Nei, sakene er svært forskjellige. Som stortingsrepresentanter må vi her på huset bestrebe oss på å nå et mål om høyest mulig kvalitet og troverdighet til det resultatet vi til slutt sitter igjen med. med. Innen samfunnsvitenskapen er det noe som kalles for triangulering. Det betyr at når man skal undersøke noe ordentlig, må man bruke ulike metoder, ulike teorier, ulike datasett og forskjellige forskere, slik at resultatet blir dobbelt og trippelt sjekket. På den måten kan vi få avdekket svakheter,

Det handler egentlig, som jeg har nevnt før, om min følelse av rettssikkerhet i det norske systemet, om vi blir ivaretatt i tilfeller som dette. Det kan jo være at også andre blir utsatt for feilaktige påstander om hva man har gjort i livet. Jeg mener helt bestemt at det er rett og rimelig at Stortinget ber regjeringen nedsette et granskingsutvalg for gjennomgang av Birgitte Tengs-saken. Det er viktig at utvalget får et bredt mandat for å kunne gjennomgå alle sider ved saken som omfatter politiets, påtalemyndighetens og domstolens arbeid. Granskingsutvalget må også gis adgang til å se på andre saker som kan utfylle deres arbeid.

Jeg starter med å takke komiteen for godt samarbeid i behandlingen av representantforslaget fra Fremskrittspartiet, der regjeringen bes fremme de nødvendige lovendringer for å sikre at foreldelsesfristen for erstatningskrav som springer ut av uriktige forvaltningsvedtak, ikke begynner å løpe før saken er endelig avgjort i forvaltningen. Utgangspunktet er at erstatningskrav må fremmes innen tre år etter den dag den skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. I sin begrunnelse viser forslagsstillerne til en dom fra Høyesterett som slår fast dette utgangspunktet, og at det ikke gjelder noen generell regel om at fristen løper fra det tidspunktet hvor en forvaltningssak er ferdigbe handlet i forvaltningen ved endelig vedtak i klageinstansen. Forslagsstillerne mener at det for den private part vil være naturlig å oppfatte behandlingen av saken i forvaltningen som én sammenhengende saksbehandling, og videre at det er vanskelig å se hvilke behov det offentlige har for å påberope foreldelse før det foreligger en endelig administrativ avgjørelse. De trekker også fram at for den private part er det ikke avgjort hvilke realiteter partene faktisk og rettslig skal innrette seg etter før det foreligger et endelig forvaltningsvedtak. Forslagsstillerne mener at dagens lovgivning innebærer en urimelig forskjellsbehandling i favør av den offentlige part, da den private part risikerer at krav går tapt som følge av foreldelse før saken er endelig avgjort i en eventuell klagesaksbehandling, og dermed at de ikke vet hvilke konsekvenser det endelige vedtaket medfører. viser videre til at det primært er den offentlige part som styrer omfanget av og tidsforløpet i en forvaltningssak. I statsrådens svarbrev av 15. februar 2024 konkluderes det med at de foreslåtte lovendringer

ivaretar de hensynene som det er vist til i forslaget, men at det er behov for å vurdere en eventuell regelendring ut fra en bredere innfallsvinkel enn ordlyden i representantforslaget går ut på. Komiteen tilrår Stortinget å be regjeringen utrede og foreslå lovendringer for å sikre at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe så lenge kravet er gjenstand for klagebehandling i forvaltningen eller gjenstand for klagebehandling hos privat motpart.

vil takke forslagsstillarane, som reiser ei viktig sak. Det er liten tvil om at me er inne på eit område som kan få veldig urimelege utslag for enkelte. Dersom ein skulle ende opp i ein situasjon der ein må ta ut søksmål for å unngå forelding, eksempelvis mot staten, mens ein held på med ei klagebehandling,

Difor er det veldig bra at komiteen har samla seg om eit vedtak der me ber regjeringa greie ut og føreslå lovendringar for å sikre at foreldingsfristen ikkje begynner å løpe så lenge eit krav er gjenstand for klagebehandling i forvaltninga eller gjenstand for klagebehandling hos privat motpart.

Etter lov om foreldelse av fordringer § 9 må erstatningskrav i utgangspunktet fremmes innen tre år etter den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Representantforslaget foreslår en endring av gjeldende lov som innebærer en særregulering av foreldelsesfrister i saker der et erstatningskrav springer ut av feil ved offentlig myndighetsutøvelse. Gjeldende regelverk for foreldelse av denne type erstatningskrav representerer en urimelig forskjellsbehandling i favør av det offentlige. For den private part vil det være naturlig å oppfatte behandlingen av en sak i forvaltningen, inkludert klageadgangen og klagebehandlingen, som en sammenhengende saksbehandling. Slik loven fungerer i dag, kan den private part risikere at krav går tapt som følge av foreldelse før saken er endelig avgjort i en klagesaksbehandling. I innspillene fra professorene Kjørven og Larsen heter det: «Loven gir særlig urimelig utslag i saker som gjelder erstatningskrav mot det offentlige. Dommen fra Høyesterett som representantforslaget viser til, er et av mange eksempler på det. Rettstilstanden Høyesterett har slått fast, betyr at en privat part i verste fall må ta ut søksmål mot staten mens klagebehandlingen fortsatt pågår, med medfølgende kostnader og usikkerhet for den private, og ulemper for domstolene som blir belastet med unødvendig mange saksanlegg. Sommel med klagebehandlingen hos offentlig myndigheter bør ikke komme det offentlige til gode på bekostning av private parter som er utsatt for et uriktig forvaltningsvedtak. Det er ikke slike hensyn foreldelsesloven er ment å ivareta.» Høyesterett har også slått fast at staten i praksis skal være forsiktig med å påberope foreldelse dersom skadelidte ville vunnet fram med kravet om det ikke var foreldet og det objektivt sett er gode grunner til at vedkommende ikke fremmet kravet tidligere. Men praksis viser at staten og kommunene i vid utstrekning påberoper seg foreldelse. foreldelse. Høyre er glad for at en samlet komité ser behovet for endringer på dette området, og mener at det er et godt prinsipp at foreldelse ikke begynner å løpe før saken er endelig avgjort i forvaltningen.

[16:56:04]: Dette må være Stortinget på sitt beste: Når det er en urimelighet i systemet, ja, så fremmer partier forslag, Stortinget og komiteene diskuterer det, og man samler seg rundt en løsning for å tette et hull. For det må være åpenbart for de fleste at det er urimelig dersom et erstatningskrav mot en offentlig myndighet kan foreldes før saken er endelig avklart. Det er den offentlige part som på sin side kan styre omfanget av og tidsforløpet i en forvaltningssak. enda mer urimelig om man som enkeltmenneske taper sin mulighet for et erstatningskrav mot det offentlige fordi det offentlige har brukt lang tid på sin saksbehandling. At sommel eller sendrektighet i klagebehandlingen skal komme det offentlige til gode på bekostning av den private part, er ikke et hensyn foreldelsesloven er ment å ivareta. Det har vært bred støtte til dette forslaget i høringsinnspillene. En samlet justiskomité sier seg nå enig i å rydde opp i dette hullet, tette det og sørge for at vi får mer logikk inn i systemet. Det er som sagt Stortinget på sitt beste, og viser at når det er vilje til å rydde opp, da klarer Stortinget å gjøre det, og det er svært positivt. Statsråd Emilie Mehl [16:57:59]: Først vil jeg si

si at jeg har forståelse for at det kan oppleves som ugreit at et krav man har mot andre, foreldes. Det er naturlig å se det sånn at når noen skylder oss noe, så skal skyldneren gjøre opp for seg. Foreldelse kan komme som en ubehagelig overraskelse for dem som ikke kjenner til foreldelsesreglene, og særlig kan det nok oppleves som negativt å bli utsatt for at erstatningskrav blir foreldet. Mange vil sikkert spørre seg hvorfor lovverket skal gi den erstatningsansvarlige fordelen av å kunne påberope seg foreldelse. Samtidig må vi ta med oss at det kan være flere perspektiver som bør tas med i en vurdering av foreldelsesreglene. I praksis vil det ofte være slik at det ikke er helt opplagt at et krav kan gjøres gjeldende mot en annen.

Denne saken gjelder erstatningskrav som springer ut av uriktige forvaltningsvedtak. Når det offentlige er den potensielt erstatningsansvarlige, er det nok flere som vil mene at de hensynene som begrunner de alminnelige reglene om foreldelse, i mindre grad gjør seg gjeldende. Jeg er enig i at det er grunn til å se nærmere på rimeligheten i at foreldelsesfristen i dag kan begynne å løpe mens krav er gjenstand for klagebehandling. Samtidig er jeg opptatt av at reglene må vurderes i en bred sammenheng, sånn at sammenlignbare situasjoner reguleres mest mulig likt, og sånn at eventuelle regelendringer ikke får uforutsette konsekvenser.

Det var faktisk så bra tone i Stortinget då denne saka starta, at representanten Tajik for bort med ein sjokolade til underteikna, som gjorde at eg var meir oppteken av å opna og eta den enn å teikna meg på talarlista. Difor kjem innlegget no, og ikkje i den rekkjefølgja det burde ha kome i. i. Når eg høyrer på innlegga til både SV og Høgre, som applauderer Framstegspartiets forslag og seier seg einige i det, er det nesten ikkje nødvendig for meg å ta ordet,

har teke initiativ til at ein har brukt meir tid, gått ein runde til med departementet, og at ein endar opp i ei einstemmig innstilling som gjer at dette kan løysast. Det handlar om å bringa litt sunn fornuft inn i forvaltinga og sørgja for at

Jeg synes allikevel det er én side ved statsrådens svar, både i de to brevene som har gått, og her i dag, som gir grunnlag for litt ettertanke. gjelder denne umiddelbare jevnføringen av staten som en hvilken som helst part i en rettskonflikt med en hvilken som helst annen – la meg legge til – privat part. Noen vil kanskje si den lille mann. Det argumentet jeg etterlyser her, er at staten selv burde være interessert i at man oppnår et materielt riktig myndighetsvedtak. For staten er ikke en likestilt part i møte med private parter. Den har overhånden når det gjelder inndriving, den har overtaket når det gjelder uendelig tilgang på, for dem, gratis juridisk bistand, den har et helt embetsverk og byråkrati som kanskje jobber med disse sakene daglig, i motsetning til den ekspertisen som en privat part må stille på bena for sin sak. Det er en asymmetri som bør interessere Stortinget langt utover denne saken. Jeg er enig i at akkurat dette initiativet viser Stortinget på sitt beste. Men for meg er det også et symptom på en selvbevisst forvaltning som her viser noe av sitt verste. Jeg snakker også av erfaring, som praktiserende advokat. Jeg har hjulpet private parter, og det er ikke bare staten, vi møter også kommunen, hvor man altså vet at man kan trette ut den private motparten fordi man selv ikke behøver å ta en reell økonomisk prosessrisiko, fordi dette kan pulveriseres på skattebetalerne. Det er altså en asymmetri her. Derfor er det helt urimelig at man nå bare skal overføre logikken fra fordringshaver, altså mellom debitor og kreditor, i et privat avtaleforhold, og si at staten nå kan gjemme seg bak foreldelsesreglene, som jeg for øvrig er veldig for når det gjelder likestilte parter. Jeg mener at det går ut over selve statens, eller det offentliges, legitimitet at en ikke er mer interessert i det som er et riktig myndighetsvedtak. For hvis man ikke er innstilt på det, og gjemmer seg bak foreldelsesreglene, undergraver man tilliten til systemet. Takk for initiativet fra våre gode kolleger i Fremskrittspartiet.

den same formuleringa i lovverket som underliggjande etatar har, og ein ønskte å bringa dette i samsvar med det som Sivilombodet i brevet ønskjer å ha òg for seg.

ikkje harmonerer godt med prosesslovenes system. I denne saka er dette eit eksempel på noko som det er verdt å sjå nærare på før ein tek ei endeleg avgjerd.

[17:09:35]: Tvistelo- ven og straffeprosessloven inneholder regler om bevisførsel og om forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt for offentlige tjenestepersoner. Det er det temaet denne saken handler om. Det har vært en lengre prosess siden 2018, da Sivilombudet oversendte Stortinget en arbeidsgrupperapport med forslag om en revidering av den daværende sivilombudsmannsloven. I rapporten ble det bl.a. foreslått en bestemmelse som innebar en tilpasning til bestemmelsene i tvisteloven og straffeprosessloven. straffeprosessloven. Kontroll- og konstitusjonskomiteen forela arbeidsgrupperapporten for Statsministerens kontor, som overlot oppfølgingen til Justis- og beredskapsdepartementet. I sitt svar 17. desember 2018 opplyste departementet at de ikke hadde materielle innvendinger mot ovennevnte forslag. Departementet mente imidlertid at reglene om bevisforbud av pedagogiske grunner burde inntas i prosessloven.

som nå ligger klart, er at det er godt utredet, og at det ikke er grunnlag for en ny omstendelig prosess i departementet. Derfor har det vært viktig for SV i denne saken å vise til at når det gjelder organer underlagt Stortinget som regulerer Sivilombudet eller Stortingets andre eksterne organer, er det vanlig at de blir initiert og utredet av Stortinget selv eller av det aktuelle organet.

Forslagene har tatt utgangspunkt i Harberg-utvalgets konklusjon om at tilpasningsreglene bør vedtas gjennom endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. For begge lovers vedkommende er det foreslått at tilpasningsreglene innarbeides gjennom egne paragrafer. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har merket seg at statsråden ikke har noen bestemt formening om det er mest hensiktsmessig at lovendringene fremmes med grunnlag i forslag fra Stortingets medlemmer, eller om forslaget fremmes av regjeringen. SV og Venstre vist til at justiskomiteen har forelagt brevet til Justisog beredskapsdepartementet for vurdering av substans og lovteknisk utforming, og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har noen materielle innvendinger mot forslaget og mener det primært bør inntas i prosessloven. Dette forslaget er nå fremmet. Det er mulig for Stortinget å vedta dette og dermed løse opp i et lovarbeid som har pågått siden 2018. Jeg ser at stortingsflertallet ønsker at det enda en gang skal innom departementet.

det har vært godt redegjort for allerede. I komitébehandlingen var det en del frem og tilbake om hva som var lurest å gjøre her. Vi var vel på det sporet flertallet er, det som står bak tilrådningen, nemlig at det er naturlig at lovforslag blir fremmet av regjeringen og ikke direkte i Stortinget i en sånn type sak. Det er normalt den beste måten å lage en lov på. Ved en inkurie – får vi si, når man har glemt noe – gikk vi ikke inn for tilrådingen i innstillingen, men jeg vil gjerne varsle at vi ønsker å stemme for innstillingen

I mars 2023 sendte Sivilombudet et brev til presidentskapet med en oppfordring om å følge opp Harberg-utvalgets forslag om å gi tilpasningsregler som passer for Sivilombudet for bevisførsel om forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Sivilombudet skriver i brevet: «Hovedregelen om bevisforbud for opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt må åpenbart også gjelde for sivilombudet og ombudets ansatte. Det samme gjelder regelen om at retten etter en avveiing av hensynet til taushetsplikten og hensynet til sakens opplysning – kan bestemme at beviset likevel skal føres.» Venstre deler dette synet. Venstre deler også Sivilombudets syn på at Harbergutvalgets forslag er godt utredet, og at det er ikke er behov for en ny og omstendelig prosess i departementet. Det er vanlig at lovgivning som regulerer Sivilombudet og andre av Stortingets eksterne organer, blir initiert og utredet av Stortinget selv, eller av de aktuelle organene. Forslaget til lovendringer som Sivilombudet har fremmet, med spesialmerknader, er lagd med bistand fra professor emeritus Inge Lorange Backer. Ved utarbeidingen av forslaget er det tatt utgangspunkt i Harbergutvalgets konklusjon om at tilpasningsreglene bør vedtas gjennom endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. forslaget forelagt Justisdepartementet for vurdering av substans og lovteknisk utforming, og departementet kommer ikke med noen materielle innvendinger mot forslaget. Som Sivilombudet skriver i brevet til presidentskapet, har det snart gått fem år siden ombudet tok initiativ til de aktuelle tilpasningsreglene. Selv om bevisforbudet for taushetspliktige opplysninger sjelden blir satt spissen, er det ønskelig at det foreligger klare regler for dette hvis det først skjer. Venstre deler Sivilombudets utålmodighet med å få på plass tilpasningsregler, og vi ser ikke behov for at allerede godt utredede lovforslag skal bli gjenstand for enda en høringsrunde.

[17:16:26]: I tråd med det jeg tidligere har gitt uttrykk for i anledning denne saken, slutter jeg meg til både Sivilombudets og komiteens syn på behovet for en lovendring om et bevisforbud for opplysninger som er underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet. Jeg er enig i at loven bør ivareta at det er Sivilombudet som skal ha myndighet til å redegjøre for om et bevis med opplysninger underlagt taushetsplikt hos ombudet likevel kan føres. Dette vil være det riktige når Sivilombudet er et organ direkte under Stortinget, som fører kontroll med departementene og forvaltningen for øvrig. Departementet vil utrede et lovforslag om et slikt bevisforbud. Til denne utredningen hører spørsmålet om hvordan et lovforslag best vil kunne innpasses ut fra utgangspunktet om at

Rettferdsvederlagsordninga er ei ordning under Stortinget, og ho er laga nettopp for at enkeltpersonar skal kunna få ein skjønsmessig kompensasjon frå staten når dei er vortne påførte skade eller ulempe som ikkje har vorte dekt innanfor dei meir ordinære ordningane. Me ser at antalet søknader til ordninga har auka. Det kan ha samanheng med at Statens sivilrettsforvaltning har jobba for å gjera ordninga meir kjend. I alle fall ser ein at det er ein merkbar auke frå grupper som Statens sivilrettsforvaltning har jobba særskilt med, bl.a. innsette i fengslar og til ein viss grad òg pasientar ved landets helseføretak.

«I forbindelse med 25. juni-rapporten kom det fram at det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt skeive og andre utsatte grupper sin forsamlingsfrihet blir tilstrek- kelig ivaretatt, når det ofte vil være disse gruppene som må vike for den menneskerettslige sikringsplikten. Er statsråden enig i at myndighetene har ansvar for å stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak slik at utsatte grupper kan samles også når sikkerhetssituasjonen er uklar, og kan statsråden garantere at politiet tilretteleg- ger for skeive arrangementer?» Lan Marie Nguyen Berg [17:20:05]: I etter- kant av terrorangrepet 25. juni 2022 har det vært flere tilfeller der arrangementer for skeive har blitt avlyst av sikkerhetsårsaker. solidaritetsmarkeringen ble avlyst, men i 2022 ble også samtlige arrangementer på Oslo Pride-programmet avlyst, Møre og Romsdals årsmøte måtte holdes digitalt etter råd fra politiet, og Skeiv Ungdoms sommerleir måtte avlyses. I mai 2023 måtte Redd Barnas pridefestival for barn i Bergen avlyses. Dette er bare noen eksempler. Sannsynligvis er det flere arrangementer som ikke har blitt arrangert, fordi man ikke har opplevd det som trygt. Den skeive frivilligheten i Norge arrangerer sosiale, trygge møteplasser for skeive gjennom hele året, med høydepunkt nå i juni, som er selve pridemåneden. På sitt beste er pridemåned en tid hvor vi feirer å kunne være oss selv, hvor vi feirer friheten, kjærligheten og mangfoldet i samfunnet vårt, men pridemåned er ikke bare feiring. Pridemåned er også en kampmåned, en kampmåned for rettighetskamper som fortsatt ikke er vunnet, og en kampmåned for kamper som er vunnet, men som fortsatt må opprettholdes. Dessverre har juni måned også blitt en høytid for hatprat og transfobi. Det meldes over hele landet om økt hatkriminalitet, mer hatprat og mer transfobisk prat generelt og i juni måned spesielt. Det kan vi som samfunn rett og slett ikke slå oss til ro med. I forbindelse med kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av 25. juni-rapporten kom det fram at det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt skeive og andre utsatte gruppers forsamlingsfrihet blir tilstrekkelig godt ivaretatt, når det ofte vil være disse gruppene som må vike for statens menneskerettslige sikringsplikt. 25. juni-rapporten viser til politidirektørens anbefaling om å avlyse solidaritetsmarkeringen den 27. juni 2022, basert på informasjon hun antok at Oslo politidistrikt ikke hadde. Det har blitt drøftet hvorvidt dette i realiteten var et brudd på forsamlingsfriheten. Som statsråden også er kjent med, pekte Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, bl.a. på at statens menneskerettslige sikringsplikt var tungtveiende for hvorfor akkurat avlysningen av solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne skje. Likevel synes jeg ikke at vi kan slå oss til ro med det. Vi er nødt til å legge til grunn at terskelen for å avlyse forsamlinger må være svært høy. Dette er spesielt viktig når det gjelder forsamlinger for utsatte og diskriminerte grupper. Spørsmålet mange stiller seg, er om det er lavere terskel for å avlyse skeive arrangementer, fordi myndighetene ikke klarer å stille opp og ivareta tryggheten for dem som deltar.

Det håper jeg at justisministeren i dag vil bekrefte at hun vil gjøre. Myndighetene må ha et klart ansvar for å stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at utsatte grupper kan samles også når sikkerhetssituasjonen er uklar. Alternativet er at de som ønsker å true disse gruppene til taushet, vinner. Derfor spør jeg statsråden: Er justis- og beredskapsministeren enig at myndighetene har et klart ansvar for å stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at utsatte grupper kan samles også når sikkerhetssituasjonen er uklar, og kan statsråden garantere at politiet beskytter og tilrettelegger for skeive arrangementer gjennom hele året?

Jeg må starte med det aller siste. det er svært viktig for meg at det ikke blir skapt uberettiget tvil om hvorvidt regjeringen, politiet og PST gjør alt vi kan for å trygge pride, skeive arrangementer og det skeive miljøet i Norge. Selvfølgelig kan vi garantere at vi gjør alt vi kan. Og så er vi et åpent samfunn hvor det alltid vil være en restrisiko og en trussel. Dette er vel kanskje en av de sakene jeg har jobbet aller mest med de siste to årene, og som politiet og PST også har iverksatt omfattende tiltak for å følge opp, særlig i lys av angrepet 25. juni. Grunnen til at jeg begynner på den måten, er også at interpellasjonen pakkes inn i de dagene som fulgte etter 25. juni-angrepet, avlysningen av solidaritetsmarkeringen, og det spørres om man er enig i at myndighetene har ansvar for å stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak også når situasjonen er uklar. Selvfølgelig skal vi stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak, men det er ikke alltid det er mulig, og da blir det også en vurdering av om det tiltaket som innebærer å avlyse arrangementer, faktisk må brukes innimellom. Det handler også om å holde mennesker trygge. er å verne demokratiet og ivareta borgernes sikkerhet. Det er politiet som gjør grundige vurderinger av beskyttelsestiltak knyttet til sikkerheten generelt i samfunnet. Det gjelder også pride-arrangementer. PST har lagd en ugradert trusselvurdering knyttet til pride- og LHBT+-relaterte arrangementer og samlinger for i år. Det er en viktig beslutningsstøtte for politiet når de skal vurdere sikkerhetsog beskyttelsestiltak. Amnesty har uttalt at under pride-paraden i Oslo, som vi kan bruke som eksempel, viste politiet, bl.a. gjennom sin tydelige tilstedeværelse, at trusler mot de skeive blir tatt på alvor. i år har politiet, PST og Oslo Pride arrangert en trygghetskonferanse sammen for pride-arrangører i hele landet. Jeg var selv til stede på den konferansen etter initiativ fra Oslo Pride, Der deltok også representanter fra samtlige politidistrikt. Det var en viktig konferanse, og tilbakemeldingene jeg fikk etterpå, er at det har blitt og er en god gjensidig forståelse av arrangørers behov for sikkerhet, men også for PSTs vurderinger og politiets iverksettelse av tiltak. Den type dialog mellom politi og de skeive organisasjonene er veldig viktig. Jeg er glad for at vi lyktes med en sånn fin dag sammen, at også oppmerksomheten om dette i hele politiet og politidistriktene har blitt større, og at det gjøres tiltak.

Angrepet som skjedde den 25. juni 2022, var brutalt. Jeg husker både den dagen og de påfølgende ukene veldig godt. Det var en spenning som lå over hele Oslo dagen etter. Det var viktig for regjeringen å stå opp for norske verdier og demokratiet vårt og slå ring om det skeive miljøet i kjølvannet av det. Det er mange i det skeive miljøet som berettiget har kjent på redsel, uro og frykt i etterkant av det grufulle angrepet. Sånn skal vi ikke ha det, og derfor har det også vært viktig for meg fra dag én å stille opp, være der og komme med tiltak. Norge kjennetegnes av mangfold, likestilling og ytringsfrihet, og det er også de skeives rettigheter en viktig del av. Selvfølgelig er sikkerhet og trygghet under pride-arrangementer en prioritert oppgave for politiet og politidistriktene, som også vil ha dialog med lokale arrangører og fokusere på synlig tilstedeværelse. Politiet må foreta vurderinger av hvilke sikkerhetstiltak det eventuelt er aktuelt å iverksette, for det er en

Jeg vil starte med å takke justisministeren for et godt svar og en betryggelse jeg – om at alle pridearrangementer vil sikres så godt det lar seg gjøre av politidistriktene rundt om i landet. Det er alvorlig når utsatte grupper føler at de ikke kan ikke føler seg trygge på at politiet vil kunne ha tilstrekkelig med ressurser. Jeg gjør meg disse tankene: Jeg mener at det er rett og rimelig at regjeringen må utstede en trygghetsgaranti for disse arrangementene. Myndighetene kan og bør stille opp med tilstrekkelige tiltak, slik at utsatte grupper kan samles og vite at sikkerheten deres blir ivaretatt. Jeg vil også si at i den grad det skal handle om mangel på ressurser for at man kan stille opp med tilstrekkelige sikkerhetstiltak,

også på politikk som verken har vært anbefalt eller som vi har vært enig i. Det minste vi kan forvente av denne regjeringen, er at de sørger for at de ressursene man trenger for å sikre forsamlingsfriheten til utsatte grupper i Norge, finnes i de politidistriktene. Vi trenger en garanti om at politiet sikrer at folk får utøvd sine demokratiske rettigheter, og at sikkerhetsmyndighetene i Norge legger til rette for trygge skeive arrangementer. arrangementer. I et likestilt samfunn skal hver enkelt ha mulighet til å leve et trygt, variert og meningsfullt liv. I et likestilt samfunn skal det være mulig at det kan romme oss alle, og det skal legge til rette for at flest mulig kan leve i tråd med seg selv. Et likestilt samfunn betyr også mulighet for deltakelse og frihet til å samles og samtidig føle seg trygge. For å få til det, må regjeringen sørge for at sikkerhetstiltakene er på plass, og det håper jeg vi ser i denne pridemåneden og i tiden framover. Svein

[17:32:50]: Det er pridemå- ned igjen, og jeg er veldig glad for at vi går inn i denne pridemåneden med et annet utgangspunkt enn vi gjorde i fjor. I fjor var det ett år siden terrorangrepet, og det var mange som følte på en sterk frykt og uro. Det var mange svar man manglet, og det var behov for forsikringer om at ting var trygt. i fjor gjorde politiet mange tiltak inn mot pride for å gjøre både måneden og de enkelte arrangementene så trygge som mulig, men vi var jo også i en prosess med å lære av terrorangrepet – håndteringen av og

åpningsinnlegg, gjort mange tiltak internt, så jeg er trygg på at vi går inn i pride med et politi, og også et PST, som er på jobb for å trygge det skeive miljøet og den feiringen de skal ha. jeg bare kort berøre det som kom om ressurser. Jeg er helt enig i at politiet er nødt til å ha nok ressurser. Jeg vil også bemerke at den grunnberedskapen som politiet har i politidistriktene,

Det at skeive sin forsamlingsfridom er under press, er heva over ein kvar tvil. I går vart eit prideflagg funne tilgrisa på bakken ved ein skule i Ålesund. I tillegg er det ei dryg veke sidan eit prideflagg vart funne brent og tilgrisa utanfor ein barnehage i Trøndelag. På Romerike og i Oslo har ein dei siste vekene lese om tilsvarande episodar, og det er vanskeleg å tolka desse episodane som noko anna enn djupt fiendtlege mot homofile, lesbiske, bifile og transpersonar. Denne typen handlingar kan òg spreia frykt og uro i den skeive delen av befolkninga, og sett i samanheng med terrorangrepet 25. juni er det behov for særskilte tiltak for å tryggja forsamlingsfridomen Eg har merka meg den ugraderte trusselvurderinga som PST har laga knytt til pride- og LHBT+-arrangement i år. I tillegg har justisministeren nemnd tryggleikskonferansen, som politiet, PST og Oslo Pride har arrangert saman. Dette er viktige tiltak som viser at myndigheitene ser at særskilte tiltak er nødvendige. Eg merkar meg at interpellanten kravde garantiar for at politiet legg til rette for skeive arrangement.

Basert på dei initiativa som regjeringa, politiet og PST har tatt i oppfølginga etter angrepet 25. juni, tek myndigheitene i alle fall viktige og nødvendige skritt for å sikra skeive sin rett til å samlast og å ha markeringar, og at den retten skal tryggjast på ein betre måte framover.

Det kan òg gje legitimitet til haldningar som dei fleste av oss vil meina er hatefulle, eller i det minste ekskluderande overfor skeive. Eg vil òg understreka dei funna som EU sitt byrå for grunnleggjande rettar – det som vert kalla FRA

Så det er ganske grundig dokumentert at skeive er ein minoritet som er spesielt utsett, og at me lever i ei tid som set rettane til skeive endå meir under press. Då er det spesielt viktig at me som fellesskap, som storsamfunn og som myndigheiter stiller opp med dei nødvendige sikkerheits- og tryggleiksskapande tiltaka, både i forbindelse med pridemånaden som me no er inne i, og elles gjennom året når skeive skal leva sine heilt vanleg levde liv.

[17:39:07]: Jeg vil også starte med å takke interpellanten for dette initiativet og for at hun bidrar til å målbære bekymringer som mange skeive sitter med. Omtrent akkurat for et år siden sto vi her i salen og debatterte det som da var justisministerens redegjørelse om oppfølgingen av 25. juni-rapporten. Debatten da bar preg av en bred anerkjennelse av at vi som samfunn ikke hadde greid å beskytte befolkningen vår under 25. juni-angrepet. Det var også bred enighet om at evalueringen av håndteringen av angrepet pekte på åpenbare læringspunkter som det var umulig å overse, og som måtte følges opp. Jeg opplevde da statsråden som tydelig på behovet for rask og grundig oppfølging av de manglene og systemsvakhetene som ble påpekt i rapporten. I etterkant har også kontroll- og konstitusjonskomiteen her på Stortinget behandlet regjeringens oppfølging av 25. juni, der uttaler komiteen at det ikke er avdekket større feilvurderinger, kritikkverdige avgjørelser eller annen svak håndtering fra regjeringen. Det gir tillit til at arbeidet som også skal gjøres framover, og som statsråden har vært inne på allerede, blir godt. Samtidig er det helt klart at det er verdifull læring i det å gå gjennom de vurderingene som ble tatt, og nødvendig å etablere en forståelse for hvorfor man gjorde det man gjorde.

Men på det tidspunktet sto man i en veldig uoversiktlig situasjon, hvor vanskelige avveininger mellom hensynet til befolkningens trygghet og behovet for å samle seg på mange måter sto opp mot hverandre. Det er myndighetenes ansvar å balansere nettopp slike vanskelige hensyn og gjøre vurderinger som man i ettertid kanskje kan se kunne vært annerledes, men som der og da ble gjort på bakgrunn av den beste informasjonen tilgjengelig.

jeg er betrygget av det justisministeren har svart interpellanten i dag. Det er gjennomført et betydelig arbeid forut for årets pride for å trygge markeringer over hele landet. Jeg hører også at statsråden gir uttrykk for at hun er opptatt av å følge opp de læringspunktene som kom fra 25. juni-utvalget, også forsikringen om at årets arrangementer har høy prioritering hos politiet. Angrepet 25. juni rammet oss alle, selv om det var rettet mot én gruppe blant oss. Fordi det var et angrep på grunnleggende verdier, var det også et angrep på fellesskapet. Det var brutalt og uforståelig, og det var forferdelig. Nå som vi igjen står her i pridemåneden, og vi har hatt hendelser, som bl.a. representanten Tajik var inne på, som ikke er greit i det hele tatt, for å si det på godt norsk, det er grunn til å understreke fra Stortinget at pridefeiringen skal være en fest og en hyllest til livet og det samfunnet vi vil ha: et Norge hvor du skal få elske den du vil, og være den du er. Det skal også være trygt å samles, både i juni og hele året rundt, til arrangementer som feirer nettopp Som justisministeren har tatt opp i dag: Vi som storsamfunn skal gjøre det vi kan for at årets feiring skal være trygg og god. Jeg mener også at det er vår oppgave som folkevalgte å bidra litt til at folk føler seg trygge under pride, bl.a. ved å være krystallklare på at vi fordømmer det som kommer av hat, hat, hets og trusler mot dem som feirer retten til å være den de er.

så vil jeg takke statsråden for gode svar i innledningen av debatten. Det er ikke så altfor lenge siden vi sto her i denne sal og diskuterte nettopp rapporten fra utvalget som vurderte håndteringen av 25. juni. Det har vært en ganske omfattende diskusjon om de ganske mange lærepunktene fra den. Jeg er veldig positiv til at statsråden signaliserer såpass tydelig at hun tar dette på høyeste alvor også i det videre, og at det framover skal ha det fokuset det trenger for at politiet skal klare å håndtere rett og slett det å beskytte folk som ønsker å kjempe for sine helt grunnleggende rettigheter, på en best mulig måte. Jeg er enig med statsråden i at utgangspunktet er betydelig annerledes i år. Selv om sårene til alle dem som var berørt av terroren 25. juni, fortsatt er åpne, og vi fortsatt har en rekke spørsmål

er så tydelige som de er. Jeg opplever at kommunikasjonen mellom politiet og de ulike prideparadene har vært bedre enn den har vært tidligere år. Dette er bra, men det betyr på ingen måte at vi er ferdige med det arbeidet som skal gjøres. For noen dager siden var jeg i Bergen og gikk i prideparaden der under Regnbuedagene. Til tross for at det var en ganske regnfull affære, var det en veldig fin opplevelse. Det var godt å kunne gå igjen og godt å se at det var såpass mange som var til stede. Men kort tid etter paraden, da alle var samlet i Pride Park, måtte Pride Park evakueres på grunn av en trussel. igjen et bilde på den situasjonen vi står i, med en økning i tilfeller av helt konkrete trusler som kommer mot prideparadene. Man har frivillige som må håndtere den typen trusler på en helt annen måte enn man har sett tidligere. Der Oslo Pride har et sekretariat og en organisasjon som er langt mer profesjonell, opplever mange mindre pridearrangører rundt omkring at det å være frivillig og skulle arrangere en

få bedre kjennskap til de ulike grupperingene som eksisterer. Én ting er å kjenne godt til f.eks. Oslo Pride som organisasjon, men noe av utfordringen vi så knyttet til 25. juni, var at det var veldig mange arrangementer tilknyttet pride – eller som ble ble arrangert på grunn av Oslo Pride, men som ikke nødvendigvis var tilknyttet organisasjonen Oslo Pride – som ikke fikk nødvendig informasjon, nettopp på grunn av at politiet ikke hadde kjennskap til eller oversikt over disse organisasjonene og gruppene. Jeg vil si meg helt enig med representanten Tajik i det veldig gode poenget hun tok opp om den økte trusselsituasjonen og det endrede bildet internasjonalt. Jeg vil legge til at ILGAs årlige gjennomgang også viser noe om

Jeg vil avslutte med å si takk til justisministeren og takk til alle representantene som har deltatt i denne runden. justisministeren tar dette på alvor, og jeg føler en trygghet rundt at vi står sammen her i Stortinget – i dag, men også da vi behandlet 25. juni-rapporten og ved flere andre anledninger – om å slå ring rundt skeive og deres rett til å samles, og at de skal føle seg trygge også etter det forferdelige terrorangrepet. De overlevende etter 25. juni, de etterlatte, skeive og minoriteter generelt skal ikke stå alene i sine kamper, og de skal ikke stå alene i kampen om å ikke glemme. Så jeg vil oppfordre oss alle til å fortsette å snakke om det som skjedde på London Pub og Per på Hjørnet den 25. juni 2022, og sammen sørge for at det aldri skjer igjen, og at flest mulig kan føle seg trygge, sånn at de kan samles og feire hvem de er.

Når jeg sitter her på stolen og hører på debatten, er det en stor del av meg som setter pris på at vi bor i et land hvor det er så bred enighet i Stortinget om at målene vi snakker om her, er noe av det viktigste vi gjør – det å slå ring om minoriteter og om det skeive miljøet og sørge for at det skal være trygt å feire kjærligheten i Norge. Det har også en verdi vi kan ta med oss, og som jeg synes kom veldig tydelig fram i denne debatten.

å sørge for evaluering og læring så fort som mulig, for det er også en viktig del av tryggheten for at man gjør det vi kan for å forhindre at det skal skje igjen. Det er mange tiltak vi har iverksatt, og flere som vi fortsatt jobber med, det er et ansvar som jeg kjenner på og tar på aller største alvor. Konkret når det gjelder hva man gjør for å øke kompetansen om det skeive miljøet, er det jo mange ulike ting som bidrar til det. Vi har f.eks. et nasjonalt kompetansesenter hatkrim i politiet, som er etablert, og som jeg tror er en veldig viktig bidragsyter for å forstå hvordan denne trusselen har spilt seg ut, og hvordan det kan ramme spesielle miljøer. prosjekter for å øke kompetansen på spesielt det skeive miljøet i ulike politidistrikter. Det er viktig at man har det med seg, ikke bare fra sentralt hold. Det at vi hadde trygghetskonferansen, er et er et veldig konkret tiltak, som gjorde at forståelsen for det å gjennomføre pride, hva man kan føle på som arrangør, hva politiet og PST tenker, og det å forstå hverandre gjensidig, kanskje ble litt løftet den dagen. Så det er summen av store og små tiltak. politiet som gjør de konkrete vurderingene når det gjelder gjennomføring av markeringer og arrangementer. Det at PST f.eks. også utarbeider egne trusselvurderinger, vil jeg si er veldig viktig, at man ser på pride og det skeive miljøet spesielt. Det gjør også politiets jobb enklere når de skal gjøre vurderinger av hva som er nødvendig. Jeg ønsker alle en god pridefeiring og ser fram til å få delta på den senere i juni.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

for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for godt arbeid med saken. Jeg vil også takke regjeringen for at den legger fram forslag til effektivisering og forenkling av gjeldsordningsloven. Gjeldsordningsloven ble sist revidert i 2014, og det er nå på tide å se på den på nytt. Den økonomiske og sosiale situasjonen hos skyldnerne har endret seg. Det er større sosiale utfordringer og en økende andel forbruksgjeld hos dem som søker gjeldsordning. Vi vet at å stå i dyp gjeldskrise over tid er en enorm belastning for den enkelte, men særlig for familier hvor også barn rammes av krisen. Gjeldsordningsloven har fungert godt og har vært et viktig virkemiddel for å løse gjeldsutfordringer i husholdningene, men det er behov for å gjøre tiltak for at de som trenger det, skal komme raskere i gang med en gjeldsordning, og for at det skal bli enklere å gjennomføre den. Gjeldsordningsloven har vært på bred høring og fikk mange innspill til endringer. Nå foreslås det fem sentrale endringer samt noen mindre materielle endringer i regelverket. Det foreslås at kravet til egenforsøk bortfaller helt. Arbeidet med egenforsøk er ressurskrevende, og vente tiden på økonomisk rådgivning hos Nav er lang flere steder. Det foreslås lettelser i kravet om at gjeldsordning bare kan åpnes én gang, fordi praksisen viser seg å ha vært for streng. Det kan være gode grunner til at folk kommer i gjeldskrise mer enn én gang i løpet av livet. Det foreslås en oppmykning i hovedregelen om gjeldsordningsperiodens lengde for sosialt utsatte skyldnere fordi man har sett at risikoen for mislighold og behov for endringer øker utover i gjeldsordningsperioden. En kortere ordning vil øke sannsynligheten for gjennomføring. I tillegg foreslås en preklusjonsordning for krav fra finansforetak og foretak som driver inkassovirksomhet, som vil bety at kravet bortfaller dersom det ikke er meldt inn innen den kunngjorte fristen. Det fremmes også et forslag om bortfall av etterperioden på to år, noe som fastsetter et prinsipp om at en gjeldsordning skal være et endelig oppgjør. I tillegg foreslås noen mindre endringer i regelverket, bl.a. at søknader og annen dokumentasjon skal kunne leveres elektronisk, og at kunngjøring av åpning av gjeldsforhandlinger skal skje elektronisk i Brønnøysundregisteret, i stedet for i Norsk lysingsblad. Flertallet i komiteen mener de foreslåtte endringene i loven er hensiktsmessige og vil støtte opp om forenkling og effektivisering som hjelper mennesker som sliter med uhåndterbar gjeld, til raskere å få hjelp. Det er viktig for den enkelte skyldner, men også spesielt viktig i familier med barn som påvirkes negativt av en ustabil økonomisk familiesituasjon. Sosialistisk Venstreparti fremmer også tre egne forslag i denne saken, som jeg herved tar opp. Det første handler om å unnta barnetrygden fra inntektsberegning ved utmåling av livsoppholdssatsene. Det andre forslaget handler om å sikre en barns-beste-vurdering i formålsparagrafen til gjeldsordningsloven. Det siste forslaget handler om at vi ber regjeringen foreta en gjennomgang av i hvilke andre lover det er naturlig å legge inn barns-beste-vurdering i formålet, som f.eks. i sosialtjenesteloven.

Norge er i ver- denstoppen når det gjelder husholdningsgjeld. Den samlede gjelden i 2023 var på nesten 4 300 mrd. kr. Selv om vi nå ser en liten nedgang, er dette svimlende høyt. Dyrtid, høy rente og de utrygge økonomiske tidene påvirker oss alle. Likevel klarer heldigvis mange av oss fortsatt å betjene egen gjeld, men dette gjelder ikke alle. gjelden av forskjellige årsaker så stor at de ikke klarer å betjene den, og de ser kanskje heller ikke en løsning på situasjonen de står i. Det å leve med gjeldsproblemer og en voksende gjeld over mange år er En svensk studie fra 2023 viser faktisk at en av fem med gjeldsproblemer har forsøkt å ta sitt eget liv. Da er det ekstra viktig at vi har ordninger som faktisk kan hjelpe. Med endringene som vi foreslår å vedta, bidrar vi til at ordningene blir enda bedre, og at folk får enda raskere hjelp. Gjeldsordningsloven hjelper folk som har alvorlige gjeldsproblemer, med å få kontroll på økonomien sin. Ordningen har hjulpet over 75 000 personer siden den ble etablert for 31 år siden. Hvert år får mellom 2 000 og 2 500 personer hjelp. Men selv for dem som har krav på en gjeldsordning, er det ofte en lang og omstendelig prosess å komme fram til dette. Vi mener at å leve i en sånn situasjon er krevende nok. Derfor foreslår regjeringen grep for å lette på byrdene og få fortgang i prosessen. Nå skal en kunne gå rett til namsmannen. Det betyr at man ikke lenger trenger å vente i kø på det lokale Nav-kontoret for å få snakket med gjeldsrådgivere, noe som betyr at man kan komme raskere i gang. Det skal også bli lettere å få innvilget gjeldsordninger over kortere tid enn fem år, noe vi vet er særlig viktig for de eldre. For folk som sliter økonomisk, kan fem år virke uendelig lenge. Å korte ned tiden kan derfor være en stor hjelp for mange. I tillegg fjerner vi usikkerheten som har ligget i den muligheten kreditorene har hatt til å ta del i økt inntekt som man får kort tid etter at en gjeldsordning er ferdig. Dette får de ikke lenger, for vi vet at det har ført til stor usikkerhet for dem det gjelder, som kanskje har ventet på økt inntekt eller arv. Med disse endringene forbedrer vi en ordning som er viktig for mange mennesker i en sårbar situasjon, der målet er at flere skal få den hjelpen de har krav på, raskere, og der vi i alle fall gir et lite bidrag til å lette på byrden ved å fjerne noe av usikkerheten. Turid Dessverre ser vi at flere havner i et gjeldskaos som de blir sittende fast i, noe det kan være mange årsaker til. For dem dette gjelder, er det viktig at de får den hjelpen de trenger for å komme seg ut av uføret. Store økonomiske problemer rammer ikke bare den enkelte. Ofte rammer det hele familier, og aller verst går det ut over barna i disse familiene. (Noen Gjeldsordningsloven blir sett på som et av de viktigste offentlige virkemidlene for å løse gjeldsproblemer i husholdninger. Jeg er derfor glad for at regjeringen har fortsatt arbeidet med å effektivisere gjeldsordningsprosessen og gjøre det lettere for dem som har pådratt seg gjeld de ikke klarer å håndtere, å komme i gang med en gjeldsordning og også klare å gjennomføre den. Høyre støtter derfor forslagene til endringer som vi behandler her i dag. Som departementet peker på i proposisjonen, er det likevel viktig å opprettholde en forståelse av at en gjeldsordning ikke skal være en lettvint løsning, og at dette skal være siste utvei når andre tiltak ikke har nyttet. Det er derfor nødvendig at dette tillegges vekt i praktiseringen av regelverket, ikke minst når det gjelder lettelsene i forbudet mot å åpne gjeldsordning mer enn en gang, og for oppmykningen av hovedregelen om gjeldsordningsperiodens lengde for sosialt utsatte skyldnere. Det er viktig at allmennheten har tillit til at hovedregelen er og skal være at vi alle må gjøre opp for oss, samtidig som vi må ha forståelse for at problemene for noen har blitt så store at de at de trenger hjelp for å komme på rett spor igjen. Høyre har tillit til at det skal være mulig å balansere disse hensynene, men synes likevel det er riktig å påpeke at dette er noe de som skal praktisere regelverket, må være oppmerksomme på. Å hjelpe folk som har blitt sittende fast i et økonomisk kaos, er viktig og nødvendig, men det er også viktig å gjøre alt vi kan for å bidra til at folk ikke havner der. Å sørge for gode kredittvurderinger, sånn at folk ikke tar opp større lån enn de kan håndtere, at långivere ikke innvilger lån de ikke burde innvilget, og å gi forbrukerne en langt bedre oversikt over egen økonomi er tiltak som vil bidra godt til dette. Det er derfor veldig synd og nesten uforståelig at regjeringen har brukt over to år på å vurdere en utvidelse av gjeldsregisteret, en utvidelse som et enstemmig storting vedtok. Vi må både hjelpe dem som har havnet i et uføre de ikke klarer å komme seg ut av på egen hånd, og gjøre det vi kan for å forhindre at flere havner i et sånt uføre. Regjeringen leverer på det første her i dag. Nå er det også på tide å levere på det andre. Og så beklager jeg det automatiske prositet, det kommer alltid når jeg hører noen nyse. Ole Mathias Rønaasen (Sp) [18:03:00]: De aller fles- te av

Det er dessverre likevel noen som kommer i situasjoner der man ikke lenger er i stand til å betjene den gjelden man har tatt opp. Da må vi ha ordninger som kan hjelpe dem som havner der. Jeg er derfor svært glad for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering legger fram en rekke forbedringer i gjeldsordningsloven, en lov som har fungert godt i mange år, og som vi nå forbedrer. En viktig endring som jeg vil trekke fram, er at folk nå kan få mulighet til å få gjeldsordning flere ganger. Praksisen som har vært med bare ett forsøk, har vist seg å være for streng. Det skal fremdeles være en terskel for å få gjeldsordning flere ganger, men det bør være et skille mellom dem som har gjennomført gjeldsordning, men har fått gjeldsproblemer på nytt,

Vi skal ikke reise altfor langt for å komme til land der folk som mister kontrollen over gjelden sin, ender på gaten. Dette skjer heldigvis svært sjelden i Norge, bl.a. på grunn av gjeldsordningsloven som vi nå forbedrer. I denne saken handler det om mennesker som av ulike grunner nå har kommet i en så presset og krevende gjeldssituasjon at de trenger hjelp fra storsamfunnet. Da må vi stille opp og hjelpe. La det samtidig ikke være noen tvil om at det skal være en viss terskel for å komme inn under gjeldsordning, for hovedregelen skal alltid være at man skal gjøre opp for seg. Jeg vil også trekke fram det at barn blir rammet når foreldrene har økonomiske problemer. Det er derfor bra og viktig at komiteen understreker at kravet til å vurdere barnets beste gjelder uavhengig av om kravet er listet opp i særlovgivningen eller ikke. Det er derfor en forutsetning at vedtak om gjeldsordning også skal ta hensyn til barnets beste i de tilfeller hvor den som søker om gjeldsordning, har barn. Det skal ikke herske tvil om at namsmyndighetene i alle slike saker skal drøfte hvordan vedtakene slår ut for barn, og at barnets beste må vektlegges når vedtak fattes.

Fremskrittspartiet er i likhet med de andre partiene veldig bekymret for de gjeldsproblemene som er i samfunnet i dag. Vi vet at det er mange i Norge som sliter. Vi har også sett det på henvendelsene vi får om dagen, faktisk fra mennesker som aldri tidligere har henvendt seg til det offentlige for hjelp.

Det føler vi er lite grann problematisk med noen av de endringene som her foreslås, nettopp fordi vi er redd for at balansen i dagens ordning skal forrykkes. Ordningen må hjelpe dem som viser tilstrekkelig vilje og evne til å arbeide seg ut av gjeld, og samtidig skal ordningen selvfølgelig ta mange hensyn,

også ha legitimitet ute i befolkningen. Selvfølgelig kan det være krevende for mennesker som kommer i alvorlige gjeldsproblemer, men det skal heller ikke gjøres så mange oppmykninger at det for lett å dra seg unna det ansvaret man har pådratt seg. Derfor kommer Fremskrittspartiet til å støtte noen av forenklingene, bl.a. det som går ut på digitalisering, men vi kommer til å stemme imot noen av de forslagene som vi mener at kan forrykke denne balansen og gjøre noe med den allmenne rettsoppfatningen der ute hva gjelder gjeldsordning.

[18:08:18]: Jeg viser til at fle- re av mine kollegaer har holdt utmerkede innlegg, der de redegjør for store deler av innstillingen, og jeg ser ingen grunn til at Venstre trenger å tilføye noe til det. Det jeg likevel tar ordet for å si noe om, er det som går ut på vurderinger knyttet til barn, som er det også SVs tre forslag i stor grad handler om. jeg også lede oppmerksomheten til det komiteen i fellesskap skriver i innstillingen, nettopp om den forpliktelsen man har til å vurdere barn og barns situasjon, også med hensyn til fastsettelse av gjeldsordning. Jeg håper at statsråden har merket seg det komiteen i fellesskap tydelig legger vekt på her, og jeg håper også namsmyndighetene gjør det. Jeg vil også understreke at det kravet

Det er grunnen til at jeg og Venstre ikke kommer til å stemme for forslag nr. 2, fra SV, for det er ikke nødvendigvis slik at barnetrygden er den eneste ordningen som kan påvirke barn. Det er riktig at barnetrygden eksplisitt har et formål knyttet til barn, og derfor skriver komiteen i fellesskap at den skal vektlegges særskilt når man gjør en barnerettsvurdering, men det gjelder også potensielt en rekke andre ordninger. Jeg tror nettopp barnerettsinstituttet, der man skal se ting i en sammenheng og helhetlig, gjør at det er viktig at man ikke signaliserer denne enkeltordningen, men at man sier at systemet skal legge opp til at man vurderer dette i bredden. Tilsvarende kommer heller ikke Venstre til å stemme for forslagene nr. 3 og 4, fra SV, nettopp fordi den forpliktelsen som er i både Grunnloven og barnekonvensjonen, gjelder uavhengig av om dette er signalisert i særlovgivning eller ikke. Da mener jeg at hvis vi skal ha en utvikling der vi hver eneste gang skal påpeke det i særlovgivning, kan det fort bli en unnskyldning de gangene man glemmer det hvis det tilfeldigvis er en lov der det ikke er eksplisitt 4309 Dette er rett og slett bare for å understreke at den vurderingen skal gjøres. Jeg er enig i intensjonen i alle forslagene til SV, men jeg mener at denne forpliktelsen er der allerede. Dette skal være ivaretatt.

Med regjeringa sitt forslag til endringar i noverande gjeldsordning, vil hjelpa til dei som har det vanskeleg økonomisk, verta betre. Det skal verta enklare og raskare å få ei avtale om gjeldsordning og hjelp til å koma seg ut av gjeldsgropa. Lovforslaget inneheld fem sentrale endringar i lova. Forslaget skal forenkla prosessane ved å fjerna kravet om at ein før ein søkjer, må ha prøvd å løysa saka på eiga hand, t.d. via Nav. Slik kortar vi ned tida for å få på plass ei gjeldsordning. I dag tar dette for lang tid. Regjeringa ønskjer òg å senka terskelen for å få gjeldsordning ved å mjuka opp hovudregelen om at skyldnaren berre får gjeldsordning ein gong. I tillegg vert det føreslått å oppheva regelen om ein etterperiode på to år. Forslaget i proposisjonen om at lengda på gjeldsordninga skal kunna vera kortare enn fem år ved vanskelege sosiale forhold, vil òg kunna bidra til at fleire vil greia å gjennomføra ordninga. For å effektivisera prosessen ytterlegare, vert det altså føreslått å innføra ein regel om preklusjon. Det vil seia bortfall av krav frå finansføretak og inkassoføretak som ikkje vert melde i tide. Eg er glad for at forslaga får støtte av fleirtalet i Stortinget. Når det gjeld barns beste, vil eg òg understreka at barns beste er slått fast i både barnekonvensjonen artikkel 3 og Grunnlova § 104. Det gjeld alle saker der barn vert påverka, sjølv om det ikkje eksplisitt er nemnd i særlovene. Barns beste skal difor vurderast og takast omsyn til ved vedtak om gjeldsordning. Når det gjeld forslaget om å utvida gjeldsordninga til å omfatta gjeld knytt til næringsverksemd, vil eg understreka at det finst andre ordningar her, som konkurslova.

dette er noko departementet vil sjå nærmare på i det vidare arbeidet. Det er viktig for eit velferdssamfunn at det finst gode hjelpetiltak når dei økonomiske problema til innbyg gjarane vert for store, ei tilgjengeleg og god gjeldsordning er eit slikt tiltak. Eg meiner at forslaga til forbetring av dagens gjeldsordning er bra og vil koma mange som treng det, til nytte.

ventetiden for å komme til økonomisk rådgivning er lang flere steder, og jeg frykter at det kan bidra til at flere får større økonomiske problemer enn nødvendig. Det er bra at vi nå får på plass endringer som bidrar til noe mindre belastning på gjeldsrådgiverne, men det må gjøres mer. En utvidelse av gjeldsregisteret vil være et viktig bidrag til det. Mitt spørsmål til statsråden handler også om det. tidligere, for over to år siden et representantforslag fra Høyre og vedtok enstemmig å be regjeringen om å utvide gjeldsregisteret. Jeg har ved flere anledninger etterlyst framdrift i dette arbeidet. Statsråden har tidligere vist til at personvernvurderingene har tatt lengre tid enn forutsatt, noe også Stortinget ønsket at man skulle vurdere. Men har det virkelig vært nødvendig å bruke hele to år på dette? Og hvor står saken nå? Kan statsråden gi Stortinget noe mer konkret informasjon om når vi kan forvente at regjeringen leverer noe på dette? Statsråd

Jeg takker for svar- et. Det er helt riktig som statsråden sier, at hun har påpekt noe av dette i et skriftlig svar, bl.a. til meg. Men jeg stusser over dette, det er allerede i loven at den kan utvides gjennom forskrift til å omfatte dette. Jeg vil tro at dette var en del av vurderingene da loven ble vedtatt i sin tid. Dessuten er formålet både effektiv registrering og utlevering av gjeldsopplysninger og å forebygge gjeldsproblemer hos den enkelte. Jeg kunne ønske meg at statsråden kunne utdype litt mer – på tross av at dette

opplysningane om bustadgjeld og bilgjeld er allereie tilgjengelege. Men det er ein litt meir omfattande måte å få desse opplysningane fram på. for ein del andre typar gjeld, er denne informasjon tilgjengeleg i dag. Det betyr ikkje at vi ikkje skal gjera dette, for det vil vera lettare å få tak informasjon, spesielt for dei som skal gi lån. Men det er viktig når vi innfører det, at det ikkje er i strid. Og føremålet må endrast om vi skal gjera dette på ein ordentleg måte. Turid Kristensen (H) [18:18:52]: Datatilsynet har påpekt det. Andre faginstanser har ment at dette lar seg gjøre. Da kommer det litt an på hvem man velger å tillegge vekt. Statsråden peker på at det kanskje ikke er nødvendig for å forebygge gjeldsproblemer, men et av formålene er også å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering og utlevering av gjeldsopplysninger. Noe av det rettsrådgiverne har pekt på som en stor utfordring, er at denne informasjonen er tilgjengelig i dag, at det tar fryktelig mye tid. Man må henvende seg flere ganger. Ved å utvide dette vil man enklere få tilgang til informasjonen. Det vil være informasjon i sanntid, ikke bare om hva som var opprinnelig gjeld. Det vil spare mye tid, noe som vil bidra til at det blir mer effektivt og enklere å levere ut opplysninger, at flere kan få hjelp. Det vil også forebygge gjeldsproblemer at flere, som jeg var inne på innledningsvis, får hjelp før problemene blir så store. Synes ikke statsråden at dette også er viktig,

når tunge høyringsinstansar seier at dette er problematisk, skal vi ikkje sjå vekk frå det fordi andre argument er viktigare. Vi har mange eksempel på at

Vi har tidligere diskutert barns beste-vurderinger i lovverket. De som jobber med saksbehandling, har gitt oss tilbakemelding om at de stort sett forholder seg til de lovene som gjelder for sitt saksfelt. Vi har sett flere eksempler på at barns beste ikke blir tilstrekkelig vektlagt selv om det står i det sentrale lovverket. Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvis vi ikke skal ta barns beste inn i de enkelte, relevante lovene, har statsråden da andre virkemidler for å sørge for at barnas beste faktisk blir vurdert tilstrekkelig?

fram en rekke bekymringer for hvordan praksis faktisk er i de ulike namsmyndighetene knyttet til nettopp gjøre de barnerettslige vurderingene, om barns beste faktisk blir konkret vurdert, og om det potensielt får utslag for avgjørelser, som varsel om gjeldsordning. Derfor er det gledelig at komiteen har vært såpass tydelig på at dersom det eksisterer slik variasjon og praksis er uklar, har statsråden og regjeringen ansvar for nettopp å gi nødvendig veiledning og eventuelt utforme retningslinjer. For å vite dette trenger vi kunnskap om hvordan praksis faktisk er. Mitt spørsmål er derfor om statsråden vil gjøre en gjennomgang av namsmyndighetenes praksis knyttet til nettopp dette. Statsråd Kjersti Toppe

Sem-Jacobsen (Sp) [18:26:02] (ordfører for saken): I dag har Stortinget kommet enda et hakk lenger på den tverrpolitiske enigheten vi har hatt om å dele Opplysningsvesenets fond sine eiendeler mellom stat og kirke og sørge for at de gjenværende verdiene i OVF utelukkende går til kirkebevaring, via det nye, historiske Kirkebevaringsfondet. i dag vedtar vi regjeringens lovforslag om å omdanne Opplysningsvesenets fond til et aksjeselskap, som også Stortinget i dag lander på vil være den beste måten å organisere de gjenværende verdiene i Opplysningsvesenets fond på, slik at det nevnte at det nevnte Kirkebevaringsfondet vårt blir nettopp det vi ønsker at det skal bli – et fond som vil bidra svært positivt framover med tanke på det enorme vedlikeholdsetterslepet på de vernede og listeførte kirkebyggene våre. Det er bygg som er svært betydningsfulle kulturminner og møteplasser, men som kommunene som kirkeeiere har store utfordringer med å ivareta slik de bør. Med Kirkebevaringsfondet vil kirkeeiere få god bistand til istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg i generasjoner, basert på utbytte fra det nye aksjeselskapet, anslått til å være verdt 10 mrd.

noe som har resultert i at vi som komité har en rekke flertallsmerknader, ofte også helt og holdent i fellesskap, som vil bidra til at den videre forvaltningen av det nye aksjeselskapet blir godt og i tråd med det vi mener er å forvente når en skal forvalte eiendommer av høy viktighet for befolkningen, til fellesskapets beste. beste. En av merknadene som det har vært mye engasjement rundt i arbeidet med, er merknaden der en samlet komité understreker at det nye aksjeselskapet må sørge for allmennhetens tilgjengelighet i skog- og utmarksområder som er i selskapets portefølje – en portefølje som er stor, OVF er en av landets aller største grunneiere – og at dette også inkluderer salg av jakt- og fiskekort, som sikrer allmennheten tilgang til slike aktiviteter. I forlengelsen av den merknaden fremmer vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet et anmodningsforslag som vil bidra til at så skjer, som – med subsidiær støtte fra SV – vil bli vedtatt. Det er jeg og friluftslivet og alle som er opptatt av jakt og fiske, veldig glade for. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette og andre flertallsmerknader vi i Senterpartiet er med på, i et senere innlegg. Med det anbefaler jeg

[18:28:52]: Kirkebygg er viktige formidlere av vår historie og kulturarv, både lokalt og nasjonalt. Kirkebyggene er for mange et ankerfeste. Mange kommer til kirken på de store dagene i livet, og det skaper både identitet og tilhørighet. I glede og sorg, hverdag, fest og kriser er kirken et samlingssted for hele lokalsamfunnet. Kirkebyggene med sine håndverkstradisjoner og kunst- og kulturuttrykk er en viktig ramme for en levende kirke. Allerede i 2024 sikrer regjeringen 100 mill. kr til kirkebevaring i 2024, med det er vi i gang med den historiske satsingen som vil sikre at vi i perioden 2024– 2054 skal bruke inntil 500 mill. kr årlig, og til sammen 10 mrd. kr,

Det sikrer at kulturarven vår blir ivaretatt for framtidige generasjoner, samtidig som det vil gi forutsigbarhet for byggenæringen og bidra til å løfte tradisjonshåndverkets stilling. Satsingen er en oppfølging av både anmodningsvedtak i Stortinget og Hurdalsplattformen. Allerede nå, i budsjettet for 2024, sikrer vi midler til administrasjonen for arbeidet,

[18:31:10]: Dette er en sak med stor grad av enighet og med historiske røtter mange hundre år tilbake i tid.

Stortinget sluttet seg den gang til de positive signalene om en forsterket og forpliktende innsats for istandsetting og sikring av verneverdige kirkebygg. Vi er alle derfor svært glad for at man nå får på plass et fond som sørger for penger til det viktige arbeidet med kirkevedlikehold. Kirkene våre er viktige kulturminner vi må ta vare på. Istandsetting av de rundt tusen fredede og kulturhistorisk verdifulle kirkebyggene skal nå oppfylles, bl.a. gjennom eventuelle framtidige utbytter fra OVF til et kirkebevaringsfond, i tillegg til ordinær finansiering over statsbudsjettet. Etter skillet mellom stat og kirke i 2017 skal ikke lenger OVF holde bolig for prester i Den norske kirke, og arbeidet med å overdra eiendommer til Kirken pågår nå. Tilbakemeldingene på dette arbeidet er at det stort sett er enighet om hvilke eiendommer som skal hvor, men det er også unntak. Eiendommen til Gjerpen prestegård er et eksempel på en prosess der det ikke er hundre prosent enighet. Begrunnelsen for at menigheten ikke vil skille presteboligen og eiendommen fra hverandre, er at man mister inntektsgrunnlaget for å drifte en krevende bygningsmasse fra 1750. Det er viktig å presisere at det omdannede selskapet skal ta vare på og utvikle verdier i porteføljen med eiendommer og bygninger og fortsatt bidra til lokal utvikling med langsiktige og miljøriktige løsninger. Det er også viktig å si at de kulturhistoriske eiendommene skal forvaltes i samsvar med kulturminnelovgivingen. Samtidig skal det være statens mål med en høyest mulig avkastning over tid, innenfor bærekraftige rammer for den kommersielle og største delen av virksomheten. Fra Høyres side er vi også tydelige på at OVF, som forvalter av store statlige utmarks-, jord- og skogområder på vegne av fellesskapet, er seg bevisst sitt ansvar som samfunnsaktør og og forvalter disse eiendommene på en måte som sikrer allmennhetens tilgang til viktige områder over hele landet. Fra Høyres side er det også helt naturlig at eierskapet – etter omdanningen til aksjeselskap og med OVFs samfunnsoppdrag – flyttes til Nærings- og fiskeridepartementet, som foreslått.

Etter delingen av verdie- ne i Opplysningsvesenets fond mellom staten og Den norske kirke er det gledelig at man er samstemt om at fondets overskudd skal settes av i et kirkebevaringsfond og gå til vedlikehold og restaurering av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Vedlikehold av kirkebygg har vært en stor bekymring og et hodebry for kommunene. Spesielt for små kommuner med svak økonomi har dette vært uoverkommelig. Fondet har store verdier, store skog- og jordeiendommer, utmarksområder og innmarksområder. I SV har vi vært opptatt av at dyrket mark skal ivaretas og drives på best mulig måte. Landbrukseiendommer skal ikke selges til andre formål, og bare til eiere som oppfyller kravene i konsesjonslovgivningen. Utmarken skal være tilgjengelig for allmennheten, og det skal legges til rette for jakt og fiske. Fondet skal drive aktiv naturforvaltning med ivaretakelse av økosystemer og naturmangfold, og det skal tas hensyn til friluftsinteresser. Opplysningsvesenets fond eier også store arealer i byer og tettsteder og er en stor utleier og aktør i utvikling av mange tettsteder. Det har opp gjennom årene vært en rekke konflikter, og noen kommuner har opplevd at OVF er en krevende aktør å forholde seg til. I en slik situasjon mener vi i SV at det er uheldig å gjøre om OVF til et aksjeselskap der det primære målet er å tjene mest mulig penger. Vi vil derfor ikke støtte lovforslaget slik det er fremmet. Vi fremmer isteden et forslag der vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan forvaltningen av Opplysningsvesenets fond kan videreutvikles, der det legges til grunn at tilgang til utmark, god forvaltning og samarbeid og dialog med kommuner og statlige organer som er store leietakere, sikres gode forhold, og der det stilles klare krav til natur- og miljøforvaltningen. Vi vet at SV er alene i komiteen om å si nei til aksjeselskap. Omdanningen av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap kommer til å få flertall. Da mener vi det er viktig å støtte alle forslag som gir det nye selskapet føringer i tråd med de innspillene vi har fått om forvaltning og allmennhetens reelle tilgang til jakt og fiske på selskapets eiendom. Vi støtter derfor subsidiært forslaget om dette i tilrådingens forslag vedtak B. All den tid flertallet går inn for å omgjøre OVF til et aksjeselskap, har vi også valgt å være med på viktige merknader om å bevare de verdifulle jordressursene for matproduksjon, og at jord ikke skal bygges ned for å oppnå selskapets profittmål. til aksjeselskap 4313 kunne vurdere arronderingssalg av åkerteiger til lokale bønder for å sikre at matjorden holdes i hevd. SV mener fortsatt at aksjeselskap er en dårlig idé, men vi er svært glade for at kommuner som har kulturhistorisk viktige kirkebygg og stort vedlikeholdsetterslep, skal kunne få tilskudd til å ivareta denne kulturarven, at overskuddet går til et kirkebevaringsfond, og at regjeringen signaliserer at de vil supplere dette med ytterligere bevilgninger.

hadde sitt opphav langt tilbake i tid og vart i Grunnlova i 1814 omtalte som «det Geistligheden beneficerede gods». Etter at Den norske kyrkja og staten skilde lag i vart spørsmålet om eigarskapen og framtida til fondet reist. Stortinget vedtok at fondet skulle delast mellom Den norske kyrkja og staten, og at det skulle leggjast fram for Stortinget korleis staten sin del av fondet skulle forvaltast vidare. Det er det vi gjer no. Framlegget om omdanning av fondet til eit aksjeselskap kan ved første augekast verka som ei stor endring, men det er viktig å hugsa på at god inntening og forvalting av verdiane alltid har vore eit viktig mål for Opplysningsvesenets fond. Difor har vi også føreslått ei samla overføring av eigedelane i fondet til selskapet, og at rettar og plikter i sin heilskap vert overførte. Eit viktig aspekt ved forslaget er koplinga vi gjer mellom det nye selskapet og istandsetjing av kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg. Eg er glad for at ein samla komité er samde med regjeringa i at utbyttet frå det nye selskapet skal øyremerkast til å setja kyrkjene våre i stand,

Det er grunn til å understreka at når OVF vert omdanna til eit heileigd statleg aksjeselskap, skal verdiar og prinsipp Stortinget drøfta i forbindelse med behandlinga av eigarskapsmeldinga i fjor, verta lagde til grunn for eigarskapen. Regjeringa har vore tydeleg på at jord- og skogeigedommar berre skal kunna seljast til aktørar som konsesjonslovgivinga tillèt sal til.

les ein òg om Stortingets for ventingar om at selskapet, som forvaltar store statlege utmarks-, jord- og skogområde på vegner av fellesskapen, er seg sitt samfunnsansvar bevisst,

(H) [18:40:26]: Jeg var i mitt innlegg inne på delingen av eiendommene, hvilke som skulle tilfalle Kirken, og hvilke som skulle tilfalle OVF, og brukte Gjerpen prestegård som et eksempel. Flere av komiteens medlemmer har nok vært i dialog med dem, og eventuelt flere, den siste tiden. Utgangspunktet deres er at ved en deling mellom bygningsmasse og arealer får man et mindre grunnlag for å tjene penger for å holde bygningsmassen i hevd. Uten å gå inn på Gjerpen prestegård konkret – kan statsråden si lite grann om prosessen Hva er framdriftsplanen i det arbeidet som gjøres i departementet, og når venter statsråden at man har kommet i mål?

[18:44:30]: Våre felles naturres- surser skal være tilgjengelig for alle. Det er et viktig prinsipp. Opplysningsvesenets fond – eller OVF – er i dag en av landets største grunneiere, som i over 200 år har forvaltet eiendommer over hele landet som historisk har vært knyttet til Kirken og prestegårdene våre. Nå blir disse eiendommene overført til staten, og da må vi sikre at områdene fortsatt blir reelt tilgjengelig for alle, og at alle har like muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Det sikrer vi når OVF nå blir et statlig eid selskap. Det nye statlige selskapet får ansvaret for rundt 900 000 dekar utmark. Skog- og utmarkseiendommene er fordelt på over 300 kommuner i hele landet. Mye av dette er naturperler som ligger tett på områder der det bor mye folk. Da er det viktig at fellesskapet eier dette, og at vi legger til rette for at allmennheten får reell tilgang. tilgang. Det nye selskapet blir lagt under Nærings- og fiskeridepartementet. Da blir det opp til departementet å utforme videre strategi for selskapet i tråd med regjeringens eierskapspolitikk. Jeg har full tillit til at næringsministeren vil følge opp eierdialogen med det nye selskapet, slik at våre målsettinger blir ivaretatt, med klare føringer og forventninger som Stortinget gir. Selskapet skal skape overskudd til kirkebevaringsfondet, men også ta samfunnsansvar ved å sikre tilgang for allmennheten til jakt og fiske, samtidig som det ivaretar matjord og naturmangfold. Denne saken har skapt stort engasjement, ikke minst blant mange natur- og friluftsorganisasjoner. Det er tydelige forventninger om at allmennheten skal sikres tilgang til disse unike områdene. Derfor er jeg glad for at organisasjoner som eksempelvis Norges Jeger- og Fiskerforbund har uttrykt at de er fornøyd med behandlingen som er skjedd i Stortinget. Vår natur er noe av det flotteste Norge har å by på. Nå sørger vi for at 900 000 mål med unike naturområder blir tilgjengelig for alle, også inn i framtiden. Samtidig sikrer vi midler til vedlikehold av våre flotte kirkebygg i hele landet. Dette er en solid og viktig beslutning, og jeg vil takke familie- og kulturkomiteen for den gode jobben som er gjort i Stortinget.

Tyldum (Sp) [18:47:25]: Jeg er glad for at denne saken støtter opp under statens bidrag til istandsetting av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Som følge av Stortingets beslutning om deling skal utbyttet fra Opplysningsvesenets fond gå til kirkebevaring i tillegg til ordinær finansiering over statsbudsjettet. Samtidig er det viktig at OVF som forvalter av betydelige ressurser er seg sitt ansvar bevisst. Selskapets portefølje er mangfoldig. Den spenner fra sentrumsnære eiendommer til utmarks-, jord- og skogeiendommer i mange kommuner i hele landet.

Med andre ord er OVF en stor næringsaktør og eier av betydelige naturressurser. Det krever nær samhandling med samarbeidende grunneiere, med vertskommuner i hele landet og med forpaktere og drivere. Derfor er det viktig for meg å poengtere det ansvaret selskapet har for å forvalte verdiene på vegne av fellesskapet, til beste for allmennhetens tilgang, forvaltning og bruk. Det er viktig for meg å understreke at det gis klare forventninger om et trygt og godt eierskap, og at disse forventningene må sees i sammenheng med eierskapsmeldingen. Jeg er glad for at et flertall i komiteen fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ber regjeringen sørge for at aksjeselskapets mål, vedtekter og strategier bidrar til allmennhetens reelle tilgang til jakt, fiske og friluftsliv på selskapets eiendommer. Et annet flertall gir også klare føringer om at verdifulle jordressurser for matproduksjon ikke må bygges ned. Jeg mener at komiteens flertallsinnstilling ivaretar nasjonal kontroll over både eiendommene og ikke minst ressursene de utgjør. de utgjør. Prestegårdseiendommer har ofte store og verdifulle jordressurser for matproduksjon. De arealene er viktige for vår selvforsyning, matsikkerhet og beredskap. Derfor er jeg glad for at

ikke går på akkord med verdifulle naturressurser, men forvalter verdiene på best mulig måte på både kort og lang sikt. Åslaug

(Sp) [18:50:27]: Et enstem- mig storting vedtok i forrige periode at man i arbeidet med forvaltningen av nye OVF måtte belyse samfunnsansvaret til det nye fondet, vilkår for salg av eiendommer samt sikkerhetsspørsmål ved eventuelle salg til utenlandske aktører. Den gangen var en samlet komité opptatt av at nye OVF skulle bidra mer positivt til fellesskapet, samt av de sikkerhetspolitiske utfordringene med at OVF er en av landets største grunneiere. Dette fokuset har regjeringen beholdt når de slår fast at jord- og skogeiendom bare skal selges til aktører som konsesjonslovgivningen tillater salg til. salg til. Et flertall, bortsett fra Høyre og Venstre, skriver i merknad at dette er veldig viktig. Det er synd at Høyre og Venstre tydeligvis ikke er like opptatt av sikkerhetspolitiske aspekter nå, som da vi i fellesskap gravde oss ned i den saken i forrige periode. Dessverre støtter Høyre og Venstre heller ikke forslaget vårt om at det nye aksjeselskapet skal bidra til reell tilgang til jakt og fiske på deres eiendommer. Men som nevnt tidligere er det bra at forslaget får flertall, da dette har vært en viktig sak for Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv, alle har levert høringsinnspill om dette, samt om viktigheten av at allmennheten får tilgang til selskapets skog- og utmarksområder. Det siste stiller hele komiteen seg bak i merknad. merknad. Opplysningsvesenets fond har opparbeidet seg stor kunnskap om og god erfaring med å forvalte alle de ulike eiendommene sine i godt samarbeid med ulike interessenter. Men det har både nå og tidligere vært saker der OVF på ulikt vis har vært i konflikt med andre aktører om sine eiendommer, senest i saken der OVF ikke vil selge eiendommen som bygdetunet i Drangedal ligger på, til kommunen til en pris som gjør det mulig for Miljødirektoratet å bidra til å oppgradere friluftsområder, slik kommunen ønsker. OVF eier stort sett all grunn i Drangedal sentrum. Slike saker mener jeg er uheldige. Selv om det nye aksjeselskapet skal sørge for størst mulig avkastning for å sikre midler til kirkebevaringsfondet, må det også være seg sitt samfunnsansvar bevisst og ha konstruktiv interessedialog med berørte parter, som særlig kommuner, bl.a. når det gjelder næringsutvikling og i møte med skog og jordbruk.

Flertallet i komiteen vil også understreke viktigheten av å følge opp jordvernet, målene om nasjonal matforsyning og hensynet til naturmangfold og klima, samt at man skal vurdere arronderingssalg av åkerteiger til lokale bønder.

Jeg er glad for at ministeren slår fast at det fortsatt jobbes aktivt med den saken, uavhengig av den saken vi debatterer i dag. leder): Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet fordi jeg i utgangspunktet synes saksordføreren redegjorde godt og bredt for saken, men da hun mot slutten av sitt siste innlegg valgte å liste opp det jeg vil kalle en ganske kunstig konflikt, tenkte jeg det var på sin plass faktisk å ta ordet. Den enkle grunnen til at Venstre ikke støtter det forslaget representanten viste til, er at det er ganske dårlig utformet. Gjennomgående i hele innstillingen er komiteen stort sett i bredt enige om at bl.a. jakt og fiske er viktige formål som skal tas særlig hensyn til, så det er ingen uenighet om det. det. Det Venstre ikke er enig i, er at jakt og fiske er de eneste to formålene som skal stå i en sånn særstilling at Stortinget i et anmodningsvedtak skal vedta

Det er grunnen til at vi mener at det forslaget, sånn det er utformet, ikke er representativt for det komiteen ellers er enige om – i hvert fall flertallet, inkludert Venstre. Bare for å markere det lille skillet der på slutten, er vi altså i utgangspunktet enig, men vi mener at det er feil å vektlegge jakt og fiske alene i det vedtaket, slik flertallet ser ut til å ville lande på.

I dag tek vi eit reelt og verknadsfullt steg for å sikre alle rett og fridom til sjølve å velje kven ein vil dele livet med,

Arbeidarpartiet fremja i Representantforslag 118 S for 2017–2018 ei rekkje forslag mot sosial kontroll og æresvald, der eitt av tiltaka var: «Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå lovgivningen mot tvangsekteskap med sikte på å fremme forslag om å forbedre og utvide den slik at (…) det utarbeides forslag til forbud mot søskenbarnekteskap ut ifra at Folkehelseinstituttet har dokumentert helsemessige problemer med dette, og at det vil ha stor betydning for omfanget av tvangsekteskap og dermed arrangerte ekteskap med psykisk press.»

Det blir sjeldan meir meiningsfullt å skulle drive med politikk enn når ein veit at det ein vedtek, faktisk hjelper dei mest sårbare blant oss. I dag er ein slik politikkens sundag.

Presidenten Ekteskapet og mu- ligheten til å stifte familie har et særskilt sterkt menneskerettslig vern. Det bør det også ha. I Den europeiske menneskerettsdomstols rettspraksis har det likevel blitt gitt en mulighet for å begrense denne rettigheten i nære biologiske familierelasjoner. Høyre har lagt dette til grunn når vi har vurdert de menneskerettslige aspektene ved dette forslaget. Regjeringen begrunner forslaget om å forby ekteskap i nære relasjoner med at det skal motvirke helseskader hos barn. Det pekes også på at en konsekvens av et slikt forbud kan være at det kan bidra til å motvirke tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, og dermed kunne bidra til å oppfylle det politiske målet om å bekjempe dette. Vi har merket oss at høringsinstansene er delt i sitt syn på forslaget. Folkehelseinstituttet har uttalt at nært slektskap mellom foreldre kan gi alvorlige helsekonsekvenser hos barna, og at det er viktig ikke å bagatellisere de mulige helsekonsekvensene. Det påpekes at selv om den absolutte risikoen vil være lav, og den samlede effekten for folkehelsen vil være liten, kan helserisikoen innen enkelte undergrupper være betydelig. Vi har også merket oss at Kripos har uttalt at forbudet vil kunne være et sentralt virkemiddel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til bl.a. negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, og at UDI har uttalt støtte til at et forbud vil kunne ha en positiv effekt på å redusere risikoen for tvangsekteskap. Andre høringsinstanser, som Advokatforeningen, Helsedirektoratet og MiRA-senteret, mener at forbudet ikke er egnet til å oppnå formålet. Dette begrunnes bl.a. med at parter med landbakgrunn hvor søskenbarnekteskap er mest utbredt, i tillegg til å registrere ekteskapet formelt også gjennomfører en religiøs vigsel, og at det er kulturelt akseptert at det er tilstrekkelig med religiøs vigsel for samliv og unnfangelse av barn. Departementet har imidlertid uttalt at det ikke er holdepunkter for at dette vil være en utbredt praksis, og at det er viktig å gi et signal om at søskenbarnekteskap, med den helserisiko dette utgjør for eventuelle barn, ikke er ønskelig. Høyre er enig i dette. Enkelte høringsinstanser peker også på at målrettet informasjon som virkemiddel ikke er utprøvd i tilstrekkelig grad. Økt informasjonsvirksomhet vil uansett være et viktig tiltak for å motvirke at flere barn utsettes for risikoen for negative helsemessige konsekvenser. Høyre mener likevel at et forbud vil være et nødvendig tiltak for å unngå dette. 4317 Et forbud mot å inngå ekteskap vil kunne slå urimelig ut i noen tilfeller. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen foreslår en dispensasjonsadgang for å motvirke dette. Høyre har programfestet at vi ønsker å forby søskenbarnekteskap, noe som også ble gjentatt da vi i fjor la fram vår plan God integrering gir muligheter for alle. De helsemessige hensynene har veid tungt når vi har vurdert denne saken. At forbudet også vil kunne bidra til å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, er etter Høyres en positiv konsekvens av forbudet. Rønaasen (Sp) [19:02:23]: Senterparti- et og Arbeiderpartiet følger med denne lovendringen opp anmodningsvedtak 48 fra stortingssesjonen 2020– 2021. Her ba Stortinget regjeringen legge fram et forslag om å forby søskenbarnekteskap. Forbudet vil gjelde ekteskap mellom søskenbarn og mellom onkel eller tante og niese eller nevø. Senterpartiet er glad for at vi nå får innført et slikt forbud. Hensynet til å motvirke helseskader hos barn har vært svært viktig også FHI påpeker at nært slektskap kan gi økt sykdomsbyrde hos barn, primært grunnet økt risiko for sjeldne genetiske sykdommer. Med denne lovendringen gjør vi også viktige grep for å forhindre tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Kripos har uttalt at forbudet vil kunne være et sentralt virkemiddel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner. Jeg vil også trekke fram uttalelsen fra Oslo politikammer, som skriver at de møter mange som har fysiske og kognitive utfordringer, og der det viser seg at foreldrene er søskenbarn, og at problematikken knyttet til søskenbarnekteskap er sentral i mange straffesaker om mishandling i nære relasjoner og æresrelatert vold. En viktig del av lovforslaget er at ekteskap inngått mellom søskenbarn etter utenlandsk rett ikke skal anerkjennes dersom minst én av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet. Dette innebærer at norske borgere og personer fra tredjeland som er bosatt i Norge, ikke kan omgå forbudet ved å gifte seg i utlandet. Med dette lovforslaget har regjeringen gjort enda et viktig grep for å forhindre tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Det er både riktig og viktig og noe vi skal jobbe videre med.

kanskje nettopp kombinasjo nen av de to – nemlig resultatet av mange ekteskap mellom nære slektninger. Dette har det vært advart mot i en rekke sammenhenger og gjennom mange år. Jeg tror NRK-serien Ære,

Slike giftermål er rett og slett en skadelig praksis både medisinsk og sosialt – og sosialt nevner jeg fordi noen mener det skal være gyldige unntak fra det forbudet vi alle alle er enige om å få på plass i dag, f.eks. hva gjelder likekjønnet ekteskap og at det ikke vil være et problem for barn. Det er faktisk like sterke grunner til å forby ekteskap mellom nære slektninger når de er likekjønnede, nettopp på grunn av de sosiale kontrollmekanismene som ofte ligger bak. Ekteskap mellom nære slektninger har vært og er et problem i store deler av verden, i mange samfunn er det ikke bare akseptert, men det er faktisk også bevisst dyrket i en rekke klaner, familier og sosiale lag. Det er helt klart at de fleste slike ekteskap er et resultat av negativt sosialt press og kontroll, selv om det kanskje finnes unntak. Allerede i 2005 foreslo Fremskrittspartiet et forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine og en heving av aldersgrensen for familiegjenforening med ektefelle – begge deler for å styrke nettopp enkeltmenneskenes rettsvern. Det har tatt veldig lang tid, nærmere 20 år, men nå er vi i hvert fall samlet om noen endringer. Det er riktignok slik at Fremskrittspartiet likevel ønsker å stemme imot noen av unntaksbestemmelsene, dette også på bakgrunn av at vi sto ganske hardt på den saken som gjaldt at vi ikke skulle akseptere ekteskap inngått med mindreårige, barneekteskap. Vi ville heller ikke ha noen unntak der, viktig for oss også å være konsekvente i denne saken. Med det tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag.

[19:07:36]: Det er ingen tvil om at ekteskap i nære relasjoner er svært problematisk, både med hensyn til potensiell helseskade hos felles barn og i den grad det kan knyttes til tvangsekteskap. De uheldige konsekvensene av slike ekteskap rammer både barna og deres foreldre. I SV er vi derfor opptatt av å sikre målrettede og effektive tiltak som fører til endring i praksis. Det er likevel mange innvendinger mot et forbud mot søskenbarnekteskap.

I en rekke religiøse sammenhenger er det også fullt mulig å være religiøst gift uten å være det i juridisk forstand. Likestillings- og diskrimineringsombudet etterlyser utprøving av mindre inngripende tiltak og mener et forbud kan virke stigmatiserende. Vi har også sett at antallet søskenbarnekteskap i Norge har gått drastisk ned, og at det særlig de siste 15 årene har vært en svært positiv utvikling, til tross for at det ikke har eksistert et forbud. Vi mener tallet fortsatt er for høyt, men har tro på at bedre oppfølging og informasjon om helserisiko for eventuelle barn til grupper hvor søskenbarnekteskap fortsatt forekommer, samt forekommer, samt en bedre etterlevelse av handlingsplanen mot tvangsekteskap, fortsatt vil gi resultater i form av ytterligere reduksjon i antallet søskenbarnekteskap og andre ekteskap mellom nære slektninger. slektninger. Vi har tvilt oss fram til at vi likevel støtter et forbud ut fra begrunnelsen om økt risiko for helserelaterte utfordringer for barna, men vi er også enig med Norges institutt for menneskerettigheter om at det må finnes en dispensasjonsadgang som ikke er for snever. Dette forbudet vil jo også ramme ekteskap hvor helserisiko ikke er et gyldig argument, f.eks. likekjønnede ekteskap eller ekteskap hvor den ene parten er steril eller over fruktbar alder. alder. Siden dette lovforslaget også argumenterer for å hindre tvangsekteskap, vil vi peke på at vi allerede har en handlingsplan med flere gode tiltak mot tvangsekteskap, men for at de skal virke, må de ha tilstrekkelig finansiering. Vi fremmer derfor forslag om at regjeringen skal legge fram en styrket handlingsplan mot tvangsekteskap. Vi fremmer også forslag om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringsforslag i oppfølgingen av kvinner som har kommet til Norge på familiegjenforening og utsettes for partnervold, men som ikke tør å forlate det voldelige forholdet av frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet. Vi er veldig glad for at disse forslagene støttes av et flertall i komiteen, og at det nå faktisk ser ut til å bli en samlet komité som står bak forslagene.

Rødt støtter også den foreslåtte endringen i ekteskapsloven. Det er fordi vi mener det er viktig å sette hensynet til barnets beste først. Vi vet at risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød, medfødte misdannelser og sykdom er større når slektskapet mellom foreldrene er tett. Selv om antallet dette gjelder, er lavt, mener vi at hensynet til barnet må veie tungt. Vi merker oss også at bl.a. Kripos mener at dette vil være et sentralt virkemiddel for å forebygge og nedkjempe kriminalitet som dreier seg om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og liknende. Likevel er det viktig for Rødt å understreke at denne endringen ikke må bli en hvilepute eller bidra til diskriminering. I dag finnes det både etnisk norske og nordmenn med annen etnisk bakgrunn som har giftet seg med søskenbarnet sitt. Disse skal selvsagt få fortsette å leve sitt liv. De skal ikke oppleve at deres ekteskap skal ses på som noe mindre verdt eller annenrangs, og det er viktig å understreke. Lovendringen vil også ramme ekteskap der formålet om å redusere helserisiko hos barn ikke vil slå inn. Det kan gjelde skeive, sterile, frivillig barnløse og andre. Derfor støtter Rødt også forslaget fra SV og Venstre om at dispensasjonsadgangen må være romsligere. Den sekundære begrunnelsen for denne lovendringen er at den skal motvirke tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Rødt, i likhet med de fleste andre partiene, støtter selvsagt dette formålet. Likevel er det viktig å understreke at en ikke må la denne endringen bli en hvilepute. Tvangsekteskap foregår ofte mellom slektninger med fjernere tilknytning enn søskenbarn, og negativ sosial kontroll skjer også utenfor ekteskapet, f.eks. i familier som ikke vil bli rammet av denne lovendringen. Derfor vil også Rødt gi sin støtte til komiteens tilråding B, for både å styrke kampen mot tvangsekteskap og å sikre bedre oppfølging av kvinner som er utsatt for vold, men som ikke tør å be om hjelp grunnet frykt for å bli sendt til sitt hjemland.

for dette, med henvisning til at vi hovedsakelig ønsket mer kunnskap om de helsemessige konsekvensene. Jeg opplever at vi i forbindelse med denne saken har fått en del mer informasjon om det. Vi har fått sett mer på

Det er verdt å merke seg at til tross for at også Venstre nå lander på å stemme for dette, er det overveldende mange høringsinstanser som er kritiske, spesielt til effekten seg, hovedsakelig fordi vi ikke skal være så naive at vi tror at dette er det virkemiddelet som får bukt med den uønskede negative sosiale kontrollen som vi har mange vonde eksempler på. Det er langt viktigere tiltak enn dette som trengs å gjøres, bl.a.

er jeg redd for hvordan dette vil slå ut hvis det blir prøvd f.eks. i Den europeiske menneskerettsdomstol. Det er viktig at vi i fellesskap er tydelige på hva som er grunnen til at vi innfører et regelverk, og at vi regulerer ting på riktig sted. å unngå tvangsekteskap, er det tvangsekteskap man skal regulere. Det har vi gjort, og da må man ikke bruke vikarierende argumenter i en sak som denne. Det er rett og slett viktig fordi lovgivningen også skal stå seg over tid.

den ordlyden og skillet mellom det som nå blir en egen terskel, og det som angår bigamiekteskap ellers i lovgivningen, for det er viktig at det ikke er en tilsvarende terskel for de to vurderingene.

Toppe [19:16:05]: Regjeringa føre- slår å innføra eit forbod mot ekteskap mellom nære slektningar. Forbodet vil gjelda ekteskap mellom søskenbarn og mellom onkel eller tante og niese eller nevø. Endringane følgjer opp oppmodingsvedtaket frå Stortinget i 2020, om å leggja fram eit sånt lovforslag. Grunngjevinga for forbodet som no vert føreslått i ekteskapslova, er å unngå alvorlege helseskadar hos barn. Eit forbod kan òg bidra til å motverka tvangsekteskap og negativ sosial kontroll.

Retten til å inngå ekteskap og retten til familieliv er sentrale menneskerettar. Noregs institusjon for menneskerettar, NIM, har greidd ut spørsmålet om det menneskerettslege handlingsrommet for eit forbod. Vurderinga er at den europeiske menneskerettskonvensjonen ikkje er til hinder for eit forbod om målsetjinga er redusert risiko for helseskade hos barn. For å unngå omgåing av forbodet føreslår regjeringa at ekteskap mellom søskenbarn inngått etter utanlandsk rett ikkje vert anerkjende etter norsk rett viss ein av partane er busett i Noreg eller er norsk statsborgar når ekteskapet vert inngått. For å sikra samsvar med EØS-retten blir det føreslått unntak for EØS-tilfelle. Regjeringa har greidd ut dei EØSrettslege spørsmåla i denne saka, og det er tvil om eit forbod mot søskenbarnekteskap av omsyn til folkehelse vil vere i tråd med EØS-retten.

Det vert føreslått ein forskriftsheimel for nærmare å regulera kva ekteskap som skal kunna anerkjennast av omsyn til EØS-retten. Eit slikt forbod mot søskenbarnekteskap vil kunna slå urimeleg ut nokre gonger. Difor er det føreslått ei moglegheit for unntak frå forbodet dersom det ligg føre sterke grunnar.

i at dette kan være en god tilnærming. Likevel er det viktig å påpeke at det har vært gjort andre justeringer, bl.a. i ny straffelov i 2016, hva gjelder tvangsekteskap. Likevel er ingen dømt på åtte år. Derfor synes jeg også det er viktig å understreke overfor statsråden i dag at vi forventer at dette ikke blir noen hvilepute. Etter hva jeg leser i saken, skal lovens del I gjelde fra den tid Kongen bestemmer. Da lurer jeg på om statsråden kan redegjøre mer for når man ser for seg at dette kan skje. Statsråd

Jeg ser en annen sak som drar ut. Det er NOU-en om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. i januar, så ble den skjøvet til april, og nå ser jeg at regjeringspartiene skriver i en merknad at den kan forventes nå i juni. Dette er særs viktige problemstillinger. Jeg er veldig redd for at man ser en tendens til at disse sakene stadig drar ut i tid, samtidig som det varsles om store problemer i samfunnet vårt hva gjelder denne typen problematikk. Kan statsråden nå garantere at denne NOU-en vil komme i løpet av juni, og før Stortinget tar møtefri? Statsråd

Samtidig vil eg seia at det er jo ikkje berre dette forbodet som er viktig. Det er ein del av fleire tiltak for å kunna førebyggja både helseskadar hos barn, som er den viktigaste grunngivinga her,

Et flertall i komiteen ber regjeringen legge fram en styrket handlingsplan mot tvangsekteskap og orientere Stortinget på egnet måte. Jeg er lite grann redd for at det ikke vil kunne skje dersom dette arbeidet drar ut. leser regjeringspartiene riktig i saken, vises det her til at man kan forvente en slik handlingsplan fra 2025. Kan statsråden bekrefte at en forsinkelse i NOU-en

Forslaget som vert vedtatt i dag, er heilt fint, og vi skal følgja det opp, men dette er eit arbeid som regjeringa allereie er i gang med. Eg er glad for at Stortinget ser så breitt på dette. Ja, forbod mot søskenbarnekteskap er bra, men det skal òg mange fleire tiltak til for å førebyggja betre.

sjølv om ein kunne fått moglegheita til å få sett i gang arbeidet. Framstegspartiet sat til og med med justisministeren på den tida, og vi kunne fått gjennomført det. Det er tapte år for alle som blir utsette for det som vi kunne ha fått ordna tidlegare.

Som statsråd Toppe var inne på, er det eit godt grunngjeve forslag. Det har vore viktig å gå dei rundane ein har gjort med dei helsemessige grunngjevingane, som er godt forankra i proposisjonen.

Det er mange grunner til at historien er blitt sånn som den er. Det jeg er opptatt av i dag, er at vi faktisk etter hvert klarte å få med oss Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken. Det var vel i 2020. – som man ville sagt på bergensk – og sagt at det er veldig rart at det tar fire år fra vi vedtar noe i Stortinget, til regjeringen leverer på det. I dag tenker jeg at vi først og fremst skal glede oss over at vi av og til klarer å få til ting sammen, og at det er en bred enighet for dette forbudet, så kan vi diskutere historien mer på bakrommet senere. Turid

da dette forslaget var oppe, men det var fordi regjeringen hadde satt i gang en kunnskapsinnhenting om nettopp de helsemessige konsekvensene, akkurat som representanten Almeland var inne på tidligere. Det har vist seg å være helt avgjørende, for det som kan begrunne et forbud som dette, er nettopp de helsemessige konsekvensene. Den kunnskapsrapporten fra Folkehelseinstituttet

vi kan stå sammen også med regjeringspartiene, men jeg synes det er synd at man i en sånn historieframstilling velger å se bort fra det som faktisk åpent var en begrunnelse for at man stemte imot, og som har vist seg å være helt nødvendig for at vi faktisk kan stemme for i dag, i tråd med menneskerettighetene.

var representanten Hjemdal som spurde om kva tid lova kan tre i kraft. Da må eg opplysa om at for at lovendringar skal kunna tre i kraft, er det nødvendig å laga nokre forskrifter som òg

[19:32:30] Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om sam- tykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158

dette om to saker, som også presidenten fint uttalte. Derfor gjentar jeg ikke det. Til den første innstillingen, som går på samtykke til direktivet, er komiteen samstemt, og jeg knytter derfor ikke flere kommentarer til det. neste innstilling, går det på selve gjennomføringen av direktivet. De forslagene som ligger her, gjelder en tilpasning i foreldrepengeordningen for å ivareta kravene i direktivet om at far skal ha en individuell rett til to måneders betalt foreldrepermisjon i tillegg til ti dagers betalt permisjon i forbindelse med fødsel. De fleste tingene er vi helt enige om, også med regjeringen, bl.a. når det gjelder hvordan utvidelsen av selvstendig uttaksrett skal være. Det jeg likevel ønsker å knytte noen kommentarer til, og som komiteen har brukt mest tid på, er det som går på kompensasjonsgraden, for her skiller komiteen seg fra det forslaget som regjeringen har lagt fram. Komiteen

Komiteen var enig om at dette ikke er et legitimt argument å bruke, da vi gjorde våre vurderinger. Blant annet vil jeg påpeke at direktivet har medlemsstatene en skjønnsmessig frihet til å fastsette nivået på ytelsen, altså kompensasjonsgraden, men det må være slik at nivået skal stimulere til uttak av permisjon.

er det vanskelig å si at det vil stimulere til uttak av permisjon, når man angriper det som er hovedgrunnen til at fedre ikke tar ut permisjon i utgangspunktet. Komiteen er også enig om at vi er uenig i den vurderingen regjeringen har gjort har gjort av om dette utgjør usaklig forskjellsbehandling. Det er faktisk en samlet komité som ikke stiller seg bak regjeringens vurdering, og som derfor heller ikke fremmer den adgangen til en redusert kompensasjonsgrad.

opplever lite forståing og reell moglegheit til å ta ut foreldrepermisjon hos arbeidsgjevar, og kvinner fell etter i lønsutviklinga etter at dei føder ungar. Vi veit at likestilling ikkje kjem av seg sjølv, og difor har regjeringa allereie gjort fleire grep, som å endre foreldrepermisjonsordninga slik at det ikkje lenger skal løne seg å velje den kortaste permisjonslengda for deretter å ta ulønt permisjon. Det er ei ordning der kvinnene har vore taparane

I tillegg har vi fjerna kontantstøtta for ungar som er over 20 månader. Det er eit første skritt mot å fjerne kontantstøtta heilt. Vi meiner det er ei ordning som betalar folk for å bli heime og kan hindre likestilling. likestilling. I Arbeidarpartiet er vi opptekne av at vi skal ha rause velferdsordningar. Samtidig ønskjer vi at folk skal kome i arbeid, og at ungar skal kome seg i barnehage. Difor har vi parallelt prioritert barnehagar, der vi har fått ned barnehageprisane kraftig i denne perioden. Vi meiner at barnehagane er viktige for å gje alle ungar ein trygg og god oppvekst med like moglegheiter. Når det gjeld foreldrepermisjonsordninga, er det viktig for oss at vi beheld dagens vellykka fedrekvote og ein tredelt foreldrepermisjon. Vi har i regjering òg vore veldig tydelege på at vi skal styrkje fedrane sine rettar samtidig som vi styrkjer det universelle velferdstilbodet for barn og unge, nettopp for å sikre fridom til alle slags familiar og å redusere forskjellane i samfunnet. I dag diskuterer vi endringar som inneber å oppheve kravet om at mor må vere i aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepengar, med ytterlegare to veker. Alle fedrar med eiga opptening i tilfelle der mor ikkje har opptent rett til foreldrepengar, blir dermed gjevne ein utvida sjølvstendig rett til å ta ut foreldrepengar i til saman ti veker, der to av vekene kan takast i forbindelse med fødselen. Forslaget vil styrkje fedrane sine rettar og gje fleire moglegheita til å vere heime med ungen sin lenger i tilfelle der berre far har opptent rett til foreldrepengar.

For to år siden vedtok Stortinget å oppfylle første del av EUs direktiv om at far eller medmor skal ha rett til å ta ut åtte uker med foreldrepenger, dvs. de første seks ukene av dette, uten at det stilles aktivitetskrav for mor. Høyre ønsker å jobbe for at fedre og medmødre generelt skal ha selvstendig opptjenings- og uttaksrett i forbindelse med foreldrepermisjon. Så langt er dette derfor veldig bra. Det er viktig at barn får god tilknytning til begge sine foreldre i løpet av det første leveåret, å styrke fedres og medmødres rettigheter og gi flere fedre og medmødre mulighet til å være hjemme med barnet vil kunne bidra til det. Nå var det på tide å oppfylle siste del av direktivet – de siste to ukene. Det var enda bedre – trodde jeg. jeg. Da fedre og medmødre fikk innført de første seks ukene vi her snakker om, skrev regjeringen i sin proposisjon til Stortinget at det var rimelig, den enkleste løsningen og at ytelsene i alle foreldrepengeukene skulle beregnes etter de samme reglene, dvs. med full sats. Det vil regjeringen nå plutselig gå bort fra. Oppsiktsvekkende nok skulle fedrene og medmødrene nå bare få 90 pst. kompensasjon. Forslaget var ikke sendt på høring, som det normalt ville vært, for regjeringen mente det kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av tiltaket. Det er ikke så utenkelig. Det kan absolutt stilles spørsmål ved om det ikke hadde vært praktisk mulig å ha denne saken på høring først, men jeg er rimelig sikker på at det ville ha kommet en del negative uttalelser om de foreslåtte endringene, ikke minst om dette bryter med overordnede lover om likestilling og likebehandling. Jeg måtte lese teksten flere ganger for å forstå at regjeringen faktisk mente at det var greit at fedre og medmødre skulle diskrimineres på denne måten. At regjeringen kunne foreslå noe som dette, er faktisk vanskelig å forstå, og det er ekstra vanskelig å forstå når det er så kort tid siden mannsutvalget la fram sin rapport, Likestillingens neste steg, hvor menn som omsorgspersoner er viet mye oppmerksomhet. Begrunnelsen for det gjør det hele enda det hele enda mer oppsiktsvekkende, for dette handlet om økonomiske prioriteringer. Regjeringen vil altså prioritere bort fedres og medmødres muligheter til en likestilt foreldrepermisjon. Det henger bare ikke på greip. Enda nr. 34 og 35 4323 ble det da det viste seg at regjeringens påstand om at det eneste alternativet til å gi redusert kompensasjon var å utsette innføringen av de to siste ukene, i strid med EUs direktiv, var helt feil. På spørsmål fra komiteen svarte statsråden at Arbeids- og velferdsdirektoratet viste at å gi full kompensasjon ikke ville gi noen merutgifter i 2024. Heldigvis ville regjeringspartiene her på Stortinget det annerledes, og det er en enstemmig komité som har innstilt på at forslaget om redusert kompensasjon ikke støttes. Det er jeg veldig glad for, gir honnør til representantene fra regjeringspartiene som sørger for dette i dag.

(Sp) [19:43:41]: Senterparti- et vil at foreldrepermisjonen skal være raus og sikre at begge foreldre har et selvstendig krav på sin del av permisjonen sammen med barnet. Dette slås fast i Senterpartiets program, og med denne lovendringen opphever vi kravet om at mor må være i aktivitet, altså i jobb og studier mv., for at far skal kunne ta ut foreldrepenger, noe som også står i programmet vårt. Forslaget vil styrke fedres og også medmødres rettigheter og gi flere av dem mulighet til å være hjemme med barnet sitt lenger i tilfeller der bare far eller medmor har opptjent rett til foreldrepenger. Det vil bidra til å gi barnet god tilknytning til begge foreldrene i første leveår. I 2022 fikk denne gruppen åtte uker selvstendig uttaksrett, herunder ti dager i forbindelse med fødselen, og nå utvides det med ytterligere to uker, til ti uker. Dette innebærer at fedre og medmødre kan ta ut totalt ti uker med foreldrepenger, uavhengig av om mor er i aktivitet eller ikke.

Dette er en utvikling vi i Senterpartiet støtter. Med denne lovendringen sørger vi for at flere fedre og medmødre får være hjemme med barnet sitt det første leveåret. Dette er viktig for likestillingen og for farsrollen. Far er en like viktig forelder som mor. som mor. I lovforslaget som ble fremmet, ønsket regjeringen at kompensasjonsgraden for utbetaling av ytelse skulle være 90 pst. for åtte av ukene. I komiteen er det blitt fremmet et forslag om at kompensasjonsgraden skal være 100 pst. Dette støtter vi i Senterpartiet.

[19:45:49]: Vi snegler oss langsomt framover i likestillingens tegn. Derfor ble det nødvendig for noen av oss å påpeke at det kan være på sin plass å se på en oppdatering av begrepsbruken i lovverket vårt for å gjenspeile og anerkjenne dagens mangfold av familiesammensetninger. er likevel ikke hovedsaken her. Det viktigste er at vi nå utvider fedres og medmødres selvstendige rett til å ta ut foreldrepenger med ytterligere to uker. Dette er spesielt viktig der bare far eller medmor har opptjent rett til foreldrepenger, og det gir disse mer tid sammen med barnet, uten krav til aktivitetsplikt for mor. mor. Lovendringen ble lagt fram med en rar bismak. Det ble foreslått at far/medmor bare skulle få 90 pst. lønn i åtte av ukene. Vi mener at det er diskriminering. Vi trodde vi hadde en mer likestillingsoppmerksom regjering, men tydeligvis henger de gamle kjønnsrollemønstrene igjen i veggene i departementet, når man bygger på en forutsetning om at menn tjener mer enn kvinner, og til og med skriver at man regner med at de mennene det gjelder, antas å være primærforsørgeren i familien. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det er langt flere fedre i høytlønnede yrkesgrupper som tar ut foreldrepenger. Denne forskjellsbehandlingen basert på kjønn vil kunne forsterke denne trenden ytterligere da særlig familier med lav inntekt vil slite med enhver reduksjon i familiens inntekt. Vi har brukt mange år på å forbedre foreldrepermisjonen og fordele den bedre mellom begge foreldre. Regjeringen argumenterer for økonomiske prioriteringer i lovforslaget, men etter min mening har vi ikke råd til ikke å prioritere full kompensasjon i alle de ti ukene hvis vi virkelig mener at det er viktig at flest mulig fedre tar ut foreldrepermisjon og er sammen med barna sine. Når også statsråd Toppe i brev til komiteen kan opplyse om at en økning til 100 pst. kompensasjon allerede fra 2. august i år vil kunne gjennomføres, og at det ikke vil gi ekstra utgifter i 2024, er det ingen god grunn til ikke å prioritere dette nå. Jeg er svært fornøyd med at flertallet i komiteen tydelig har pekt på dette og fremmet forslag om det, og at vi til slutt har endt opp med at en samlet komité er enig om at det ikke er grunnlag for denne forskjellsbehandlingen. Jeg er veldig glad for at representantene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet også støtter opp om dette viktige grepet. Sammen har vi nå sikret full kompensasjonsgrad, som ikke bare vil stimulere flere fedre og medmødre til permisjon og foreldrepenger fra august i år, men også sikre at foreldrepermisjonsordningen ikke skal forskjellsbehandle fedre og medmødre på usaklig grunnlag i framtiden.

Denne tok til å verka 2. august 2022. No legg regjeringa fram forslag om ytterlegare utviding av fedrar og medmødrer sin sjølvstendige rett til foreldrepengar. Frå og med 2. august 2024 vil desse få rett til å ta ut ti veker med foreldrepengar, uavhengig av mors aktivitet.

Lovendringa er i tråd med EU-direktivet om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersonar. Etter direktivet skal far ha individuell rett til to månaders betalt foreldrepermisjon i tillegg til ti dagars betalt permisjon i forbindelse med fødsel. På bakgrunn av økonomiske prioriteringar har regjeringa føreslått at nivået på kompensasjonsgraden for utbetaling av ytinga vert redusert til 90 pst. for åtte av vekene. Dette var òg tydeleg omtalt i Prop. 1 S for 2023–2024. Det var berre Venstre som hadde merknader til dette i innstillinga. No har komiteen vurdert dette på nytt og har kome til at dei likevel ikkje vil støtta ei slik budsjettnøytral innføring. Oppheving av aktivitetskravet for to nye veker vil, som eg har opplyst komiteen om i brev, kunna gjennomførast frå 2. august, også om Stortinget vedtar ein auke i kompensasjonsgraden til 100 pst. Det vil ikkje gi meirutgifter i år, mens det i 2025 og 2026 og 2026 vil gi meirutgifter på høvesvis 21 mill. kr og 92 mill. kr. Eg vil presisera at regjeringa sitt forslag om redusert kompensasjonsgrad ikkje er vurdert av oss til å vera uforholdsmessig inngripande, jf. likestillings- og diskrimineringslova § 9, men eg konstaterer at Stortinget vurderer dette annleis, og det har eg stor respekt for. Det er sjølvsagt ei betre ordning å ikkje redusera kompensasjonsgraden. Regjeringa vil følgja opp stortingsvedtaket i tråd med innstillinga, og full kompensasjonsgrad vert vidareført òg i påfølgjande år. Nødvendige løyvingar til dette vil verta vurderte i dei komande budsjettproposisjonane.

jeg ser det også som nødvendig å få sagt noen ord om hva Venstre har ment, både om de sakene vi behandler i dag, og også litt om historikken i dette. Jeg vil begynne med å si at da komiteen mottok sakene, var jeg for det første ganske overrasket over at regjeringen valgte en redusert kompensasjonsgrad, oppsiktsvekkende, var begrunnelsen. Når man i tillegg går inn i proposisjonen og leser de konkrete menneskerettslige vurderingene som departementet har gjort, vil jeg påstå at dette er noe av det svakere håndverket jeg har sett i min tid som leder av denne komiteen. Jeg vil være tydelig på at likestilling og de menneskerettslige forpliktelsene som ligger både i Grunnloven § 98, i EMK artikkel 14, og som er gitt uttrykk for mer bestemt også i likestillingsloven, bl.a. i § 6, i § 6, ikke er en sjekklisteøvelse der man skal gå gjennom og si: Nå har vi gjort en vurdering. Det skal være reelle vurderinger, og det ligger også i nettopp ordet «forpliktelser» i menneskerettslige forpliktelser. Jeg er glad for at komiteen i fellesskap har vært så tydelig på denne vurderingen, og jeg mener det også er helt riktig av en komité som jobber med likestilling, å være nettopp såpass tydelig på at disse vurderingene må gjøres bedre, også i framtiden. Det Det er en samlet komité som er helt tydelig på at den begrunnelsen som var brukt, det grepet som var foreslått her, ikke har et saklig formål, ikke var nødvendig for å oppnå formålet og rett og slett var uforholdsmessig inngripende. Jeg er glad for at komiteen har snudd disse sakene til det bedre, og jeg vil også gi honnør til regjeringspartienes representanter i komiteen og på Stortinget for å ha behandlet dem så saklig som man har gjort. Jeg vil også gjerne be statsråden gi en garanti for at denne endringen heller ikke påvirker når ordningen kan iverksettes, og at man faktisk sikrer at dette iverksettes fra 2. august. Til slutt vil jeg bare knytte en kommentar

godtar reduksjon i kompensasjonsgrad, vil dette verta gjeldande frå 2. august i år. Det har ingen konsekvensar. Det har eg gjort